Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 9. seje Državnega zbora.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Saši Jazbec, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah je bil sprejet leta 2019 in ureja postopke za sklenitev koncesijske pogodbe za gradnje in storitve, kot jih opredeljuje Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb. Kot je bilo ob sprejetju zakona pojasnjeno, obstaja razlika med konceptom koncesije, kot smo ga včasih razumeli v Sloveniji, in konceptom koncesij, kot ga opredeljujeta direktiva in Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah. Bistvena razlika je v tem, da v Sloveniji koncesije tradicionalno razumemo kot podelitev posebne ali izključne pravice, kar pa ne drži za koncesije, kot jih opredeljuje direktiva, saj so koncesije v direktivi razumljene bolj kot nadgradnja javnih naročil, kjer gre za dolgoročnejše razmerje, v katerem koncesionar prevzame operativno tveganje, kar pomeni, da se mu sredstva, ki jih je moral vložiti za izvajanje koncesije, morda ne bodo povrnila v času izvajanja koncesije. Zakon in direktiva se tako ne uporabljata za nekatere slovenske koncesije, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo, elektronske komunikacije, linijske potniške prevoze, vzdrževanje državnih cest in negospodarske storitve splošnega pomena, primer zdravstvene storitve, vključno z veterinarskimi in lekarniškimi storitvami. Tako zakon že v letu 2019 ni prinesel večjih novosti v sistem in postopke podeljevanja koncesij, saj že veljavna zakonodaja zahteva javni razpis za podelitev koncesije, na primer Zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Ta zakona sta predvsem postopkovna, Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah pa je izključno postopkovni zakon, ki je uvedel postopek izbire koncesionarja nad mejno vrednostjo, kot je določena za izvedbo javnega naročila gradnje, to je trenutno 5 milijonov 382 tisoč evrov, z obvezno objavo na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije ter pravno varstvo v postopkih izbire koncesionarja na enak način, kot je predviden pri javnih naročilih. Za koncesije, katerih vrednost je nižja od navedene mejne vrednosti, se bo še naprej uporabljala področna in postopkovna zakonodaja, ki sem jo omenila. Enako velja za že omenjene koncesije, ki so izvzete iz uporabe Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah. Osnovni zakon torej predstavlja prenos evropske direktive in glede na navedeno ni povzročil nekih večjih sprememb v obstoječem sistemu slovenskega podeljevanja koncesij. Po našem vedenju so se na podlagi tega zakona do zdaj podeljevale predvsem koncesije za energetsko sanacijo javnih stavb z vrednostjo nad 5,3 milijona evrov. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah ničesar od navedenega ne spreminja, ampak sledi zgolj nekaterim pravno-tehničnim pripombam Evropske komisije, zaradi katerih Sloveniji očita neskladen prenos direktive. S predlogom zakona se tako ureja razlikovanje med splošnimi, tako imenovanimi javnimi koncedenti in koncedenti, ki delujejo na infrastrukturnem področju in podelijo koncesijo za izvajanje dejavnosti na tem področju. Trenutno v zakonu tega razlikovanja ni, je pa potrebno, ker gre za manjše razlike v postopkih. Na primer poročanje, ki ne velja za tako imenovane javne koncendente. Drugič se dopolnjuje določbe zakona glede izvajanja koncesije s podizvajalci, spreminja se rok za imenovanje podizvajalcev, dodaja se obveznost izpolnjevanja pogojev tudi za podizvajalce podizvajalcev, predvsem z namenom, da se ne krši delovnopravne zakonodaje. Tretjič. Ustrezno se zapiše izračun najdaljšega trajanja koncesijskega obdobja oziroma se ga uskladi z izvirnim angleškim besedilom direktive, saj je bil uraden slovenski prevod neustrezen. Za določitev najdaljšega trajanja koncesije nad pet let je določal povrnitev dobička, ki je vedno pozitiven, namesto donosa na sredstva, ki je lahko tudi negativen, kar je tudi bistveno za prevzemanje operativnega tveganja koncesionarja. Četrtič. Uredi se izločilne pogoje v primeru koncesij na področju obrambe in varnosti, kljub temu da naša zakonodaja takšnih koncesij niti ne predvideva, ampak moramo slediti določbam direktive. In petič. Dopolni se določbe glede spreminjanja koncesijske pogodbe v času trajanja na način, da se jasno zapiše, da je za vse druge spremembe, ki niso izjema po 60. členu Zakona, potrebno izvesti nov postopek izbire koncesionarja. Predlog zakona osnovnega zakona iz leta 2019 vsebinsko ne spreminja, ampak le upošteva pripombe iz uradnega opomina Evropske komisije zaradi domnevne neskladnosti slovenske zakonodaje z Direktivo o podeljevanju koncesijskih pogodb. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora kolegici Andreji Kert. Izvolite. hvala lepa. Spoštovana državna sekretarka, spoštovana ministrica, spoštovani kolegi in kolegice ter ostali prisotni! Odbor za finance je na 10. seji 3. 3. 2023 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada s predlogom za obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 33. seji 10. 2. 2023 sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Odboru je bilo predloženo tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Na seji odbora so sodelovale predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance ter Zakonodajno-pravne službe. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državna sekretarka Ministrstva za finance pojasnila, da osnovni zakon iz leta 2019 prenaša določbe direktive Evropske unije in kot takšen v obstoječi sistem podeljevanja koncesij v Sloveniji ni prinesel večjih sprememb, saj že veljavna zakonodaja zahteva javni razpis za podelitev koncesije, pri nas sta to Zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Kot je pojasnila, obravnavani predlog zakona ne spreminja obstoječega zakona, ampak le upošteva pravno-tehnične pripombe iz uradnega opomina Evropske komisije glede neskladnosti slovenske zakonodaje z direktivo. nadaljevanju je predstavila poglavitne rešitve predloga zakona. Tako se na novo ureja razlikovanje med splošnimi javnimi koncedenti in koncedenti, ki delujejo na infrastrukturnem področju in podeljujejo koncesije za izvajanje dejavnosti na tem področju. Dopolnjujejo se tudi določbe glede izvajanja koncesije s podizvajalci, spreminja se rok za imenovanje podizvajalcev in dodaja obveznost izpolnjevanja določenih pogojev tudi za podizvajalce podizvajalcev, zlasti z vidika upoštevanja delovnopravne zakonodaje. Dodatno se ureja določba glede izračuna najdaljšega trajanja koncesijskega obdobja, pri čemer se dikcija usklajuje z izvirnim angleškim besedilom direktive. zaključku se je opredelila še do predlaganih amandmajev koalicijskih poslanskih skupin, ki ob upoštevanju pripomb Zakonodajno-pravne službe ne posegajo v vsebino zakona, temveč izboljšujejo njegovo besedilo, zato jih kot takšne pozdravljajo tudi na ministrstvu. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je podala ugotovitev, da so bile z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin pripombe iz pisnega mnenja ustrezno upoštevane. Razprave članic Odbora za finance ni bilo. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica in jih tudi sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval tudi o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Jožef

Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Do leta 2014 na ravni Evropske unije ni bilo jasnih pravil, ki bi urejala postopke za sklepanje koncesijskih pogodb za storitve, zato je bila pravna varnost pomanjkljiva, ovirano je bilo prosto opravljanje storitev, delovanje notranjega trga pa je bilo izkrivljeno. Gospodarski subjekti, zlasti mala in srednja podjetja, so bili prikrajšani za pravice na notranjem trgu, saj niso mogli izkoristiti pomembnih poslovnih priložnosti, poleg tega javna sredstva niso bila porabljena na način, da bi državljani Evropske unije imeli koristi od kakovostnih storitev po najboljših cenah. Zato je bilo treba oblikovati ustrezen, uravnotežen in prožen pravni okvir za sklepanje koncesijskih pogodb, ki vsem gospodarskim subjektom Unije zagotavlja učinkovit in nediskriminatoren dostop do trga ter pravno varnost in ki je podlaga za nadaljnje odpiranje mednarodnih trgov. V sklopu reforme javnega naročanja na ravni Evropske unije je bila 11. 11. februarja 2014 kot ena iz paketa javnonaročniških direktiv sprejeta Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb. Z Zakonom o nekaterih koncesijskih pogodbah se je ta direktiva prenesla v slovenski pravni red. Direktiva je bila zadnjič spremenjena leta 2021. Uporablja se za koncesije, katerih vrednost je enaka ali večja od 5 milijonov 186 tisoč evrov. Ta zakon pa se ne uporablja za podeljevanje koncesij za izvajanje javne službe oziroma druge dejavnosti, za katere zaradi varovanja javnega interesa področni zakon izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe. Slovenija je prek stalnega predstavništva Slovenije pri Evropski uniji 9. junija 2021 sprejela uradni opomin Evropske komisije zaradi domnevne neskladnosti slovenske zakonodaje z Direktivo 2014/23/EU 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb. Cilj novele je zato odprava očitane neskladnosti, kot izhaja iz uradnega opomina Evropske komisije, zaradi neskladnosti slovenske zakonodaje z direktivo. Sprejetje predloga je tako potrebno zaradi uskladitve zakona z zakonodajo Evropske unije. Ne gre toliko za vsebinske spremembe, ampak predvsem za uskladitev terminologije in bolj jasen zapis. Morda velja posebej izpostaviti zgolj ureditev izločilnih pogojev v primeru koncesij na področju obrambe in varnosti. Tako se določa, da lahko koncendent v primeru koncesij na obrambnem in varnostnem področju v postopku izbire koncesionarja iz sodelovanja izključi gospodarski subjekt, tudi v primeru, če se na podlagi kakršnihkoli dokazov, vključno z zaupnimi viri podatkov, ugotovi, da gospodarski subjekt ni dovolj zanesljiv, da bi lahko izključili grožnje varnosti državi članice. Med marcem 2022 in decembrom 2022 je s predstavniki Evropske komisije na strokovni ravni potekalo usklajevanje glede potrebnih sprememb zakona. Predlagane spremembe, kot so zapisane v predlogu zakona, so bile s strani predstavnikov Evropske komisije ocenjene kot ustrezne. Predlog zakona bomo v Poslanski skupini NSi podprli. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Soniboj Knežak. Izvolite. **SONIBOJ Hvala, predsednica. Spoštovani ministrstva, spoštovane kolegice in kolegi! Veljavni zakon je bil sprejet pod prejšnjo vlado kot nujen prenos direktive oziroma uskladitev s pravnim redom Evropske unije. Ministrstvo za finance je sicer s tem zakonom poskušalo že v času 13. vlade, a smo Socialni demokrati temu nasprotovali, ker niso bili jasni vplivi na veljavna koncesijska razmerja, ki jih v Sloveniji namreč definiramo drugače kot v Evropski uniji. V času prejšnje vlade pa je Državni zbor sprejel vladni predlog kljub opozorilom, da gre za zelo kompleksno vsebino, ki v Sloveniji praviloma ni uporabljiva. Po sprejetju zakona je Slovenija prejela uradni opomin Evropske komisije zaradi nepravilnega prenosa. Kot se je izkazalo, je bil vzrok napačen slovenski prevod besedila direktive, ki je služilo kot osnova za pripravo zakona. Ta novela zato uvaja ustreznejši zapis zakonskih pojmov, upoštevajoč pravilni slovenski prevod direktive. Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo ta predlog zakona podprli. Gre pa za novo opozorilo slovenskim vladam in zakonodajalcem, da pri prenašanju evropskih predpisov v naš pravni red namenijo več pozornosti oblikovanju ustreznih vsebin, ne le hitrosti sprejemanja, ki praviloma vodi do nedoslednosti in napak. Hvala.

S predlaganimi rešitvami se odpravljajo očitki iz uradnega opomina Evropske komisije zaradi domnevne neskladnosti slovenske zakonodaje z Direktivo EU 2014/23. Sicer gre za napako v uradnem slovenskem prevodu direktive, zaradi česar je po mnenju Evropske komisije prišlo do nepravilnega prenosa. Naj poudarimo, da se vsebinsko v zakon ne posega, gre namreč le za doslednejši prenos določb omenjene direktive. Ureja se razlikovanje med koncedenti, ki delujejo na klasičnem področju, in tistimi, ki delujejo na infrastrukturnem področju. Dopolnjujejo se določbe, s katerimi se ureja izvajanje koncesij s podizvajalci glede na spreminjanje koncesijske pogodbe v času trajanja. Poleg tega se ustrezno ureja tudi prenos oziroma prevod glede izračuna najdaljšega trajanja koncesijskega obdobja ter izločilni pogoji v primeru koncesij na področju obrambe in varnosti. Na seji Odbora za finance smo v koaliciji vložili amandmaje, ki pa so bili zgolj nomotehnični, saj so odpravili nepravilno rabo množine namesto ednine. V Poslanski skupini Svoboda bomo vsled naštetega predlog zakona soglasno podprli. Hvala. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Rado Gladek. Izvolite. spoštovana ministrica, državna sekretarka, spoštovane kolegice in kolegi! Republika Slovenija je prejela uradni opomin Evropske komisije zaradi domnevne neskladnosti zakona z Direktivo o podeljevanju koncesijskih pogodb. Evropska komisija v uradnem opominu zavzema stališče, da nacionalno pravo Republike Slovenije trenutno ni združljivo z določbami Direktive o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje in določbami Direktive o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju. Domnevne kršitve se nanašajo na neustrezen prevod in prenos določb glede izračuna najdaljšega trajanja koncesijskega obdobja, prav tako pa je bilo ugotovljeno neskladje pri določbah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, s katerimi se ureja izvajanje koncesije s podizvajalci. Glede preostalih očitanih nepravilnosti pa je Vlada Republike Slovenije v odgovoru na uradni opomin podala pojasnila in zavzela stališče, da sprememba Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah ni potrebna, saj ureditev posameznih členov ni v neskladju z določbami direktiv. Po predstavljenih informacijah je od marca 2022 do decembra 2022 s predstavniki Evropske komisije na strokovni ravni potekalo usklajevanje sprememb predloga zakona, predstavniki Evropske komisije pa naj bi predlagane spremembe ocenili kot ustrezne. Predlog zakona tako odpravlja očitane neskladnosti iz uradnega opomina. Izhajajoč iz navedenega, bomo v Slovenski demokratski stranki Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo zakona. Odločanje o predlogu bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po zaključeni 15. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Matejem Toninom zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavnici predlagatelja kolegici Ivi Dimic. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovana predsednica, spoštovana ministrica, kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji trenutek osamosvojitve razumemo kot ključno dejanje v slovenski zgodovini, ki si zasluži posebno mesto. Kako izraziti hvaležnost, spoštovanje in pieteto vsem, ki so dali življenje za samostojno Slovenijo? Kje in na kakšen način shranjevati in predstavljati zgodovinske vire iz obdobja osamosvojitve? Zagotovo je muzej, ki je bil posvečen izključno slovenski osamosvojitvi, najbolj primerno mesto, pomembno tudi za razvijanje pripadnosti in krepitev nacionalne identitete. Da gre za državotvorni in narodotvorni pomen samostojnega muzeja osamosvojitve, je opozoril tudi nekdanji predsednik države Borut Pahor. V Novi Sloveniji pa se zavedamo, da muzej sam po sebi ne bo dovolj, zato želimo s priporočili spodbuditi širše poznavanje osamosvojitvenega obdobja in pozitiven odnos do osamosvojitve v slovenski družbi. Pri tem ima pomembno vlogo izobraževalni sistem, zato si želimo, da bi otroci v osnovnih in srednjih šolah od osamosvojitvenih vsebin odnesli več. Stroki tako ob prenovi učnih načrtov predlagamo razmislek, kako to doseči, kako krepiti tako zgodovinsko poznavanje obdobja kot vsebine za razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti. Naša priporočila pa so usmerjena tudi na področje kulture. Želimo si, da bi tudi z oblikovanjem kulturnih razpisov krepili vrednote slovenske osamosvojitve in pozitiven odnos prebivalcev Republike Slovenije do samostojne države. Vprašanje slovenske osamosvojitve si po 32 letih zasluži poglobljeno razpravo in razmislek. Razpravo in ne prepiranje o tem, kdo je večji osamosvojitelj. Ali vemo, koliko o osamosvojitvenem dogajanju danes ve povprečen državljan? Ves čas moramo ohranjati in krepiti spomin na ključno dogajanje v slovenski zgodovini, na enotnost slovenskega naroda ob odločanju za samostojno državo. Poleg vzgoje v družini je pomembna tudi obravnava teh vsebin v šolah in splošen odnos družbe, tudi medijev, do osamosvojitvene teme. Trenutno nečesa ne delamo prav. Podatek ankete na Osnovni šoli Nova Gorica kaže, da v drugi in tretji triadi, se pravi od četrtega razreda do devetega, več kot polovica mladih ni znala obkrožiti, kdaj je Slovenija nastala in ali

Sprašujemo se, kje, kdaj in zakaj smo zgrešili cilj. Ali je v veljavnih učnih načrtih temi osamosvajanja namenjen dovoljšen poudarek? Če pogledamo tudi vse druge vsebine, ki jih morajo učitelji obdelati, učenci pa usvojiti pri posameznem predmetu, lahko razumemo učitelje, ki že dalj časa opozarjajo na prenatrpanost učnih programov, seveda pa ima znotraj učnega načrta učitelj visoko stopnjo avtonomije, koliko ur in na kakšen način bo določeno temo obdelal. Zaradi umeščenosti teme osamosvajanja Slovenije na konec šolskega leta se pri pouku zgodovine pogosto dogaja, da učiteljem zmanjka časa za poglobljeno obdelavo teme ali pa učenci od pouka odnesejo manj, kot bi lahko, ker temo jemljejo manj resno, saj se usvojitev znanja pogosto ne preverja z ocenjevanjem. Za poglobljeno razumevanje zgodovinskih procesov, kot je osamosvajanje, se danes kaže potreba po ustreznem sodobnem didaktičnem pristopu, prek katerega bi se otroci lažje vživeli v predstavljeno tematiko. Pomembno vlogo pri ohranjanju kulturnega spomina na zgodovinsko dogajanje, v našem primeru osamosvajanje Slovenije, pa ima poleg izobraževalnega sistema tudi kultura. Resolucija o nacionalnem programu kulture za obdobje 2022–2029 tudi v prihodnosti vidi ključno vlogo kulture pri oblikovanju slovenske narodne identitete in domoljubja ter utrjevanju državotvorne zavesti. Prvi cilj te resolucije je okrepiti vlogo kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, še posebej pri oblikovanju slovenske narodne identitete in domoljubja ter utrjevanju državotvorne zavesti, družbene etike, dialoga, medsebojnega spoštovanja ne glede na spol, generacijske in socialne razlike in politično pripadnost. V uvodu Resolucije o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2022–2029 je izpostavljena zelo pomembna vloga kulture pri razvoju zavesti o narodni identiteti in pri uresničitvi slovenske samostojnosti. Citiram zapisano: »Kultura je imela v slovenski narodni zgodovini zelo pomembno vlogo.« »Četudi je bila kdaj zvesta zagovornica ideologije, ki je po drugi svetovni vojni opustošila naš duhovni prostor, nič ni moglo utišati njenih prizadevanj za povezanost in enotnost naroda, ki ju je najprej soustvarjala s pomočjo skupnega jezika, pozneje z izoblikovanjem narodnobuditeljskih zahtev po umetniškem in znanstvenem udejstvovanju v domačem jeziku, nazadnje pa kot najvišjo stopnjo narodove zavesti – z razglasitvijo samostojne države, ki smo jo uresničili pred 30 leti.« Konec citata. Pri krepitvi vrednot slovenske osamosvojitve pomembno vlogo igrajo tako državne kulturne institucije, na primer muzeji, arhivi, galerije, knjižnice, gledališča, opere, kot tudi zasebni akterji, na primer producenti filmov, predstav, pisatelji, pesniki, slikarji, glasbeni aranžerji, ki s svojevrstnimi pristopi ohranjajo kulturni spomin na osamosvojitev, predstavljajo dogajanje iz tistega časa z različnih zornih kotov ali se z vsebino na polju kulture kako drugače soočajo ter jo na ta način približajo gledalcem in poslušalcem. Pri tem nikakor niso zanemarljive tudi proslave in obeležitve državnih praznikov tako na državni kot na lokalni ravni, saj z zasnovo programa posredujejo svoj pogled na vrednote samostojne države. Poslanci Nove Slovenije smo s priporočili Vladi in Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstvu za kulturo želeli podati izhodišča za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve ter krepitev pozitivnega odnosa prebivalcev Republike Slovenije do samostojne države. Odprli smo razpravo, zdaj pa je na posameznih ministrstvih in Vladi, da se odločite, ali boste za krepitev osamosvojitvenih vrednot tudi kaj storili ali pa boste današnji predlog priporočil po razpravi zgolj vrgli v smeti. Naj spomnim, država, ki ne spoštuje svoje zgodovine, nima prihodnosti. Hvala lepa. Predlog priporočila je na 3. seji 5. aprila 2023 kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga priporočila, je bila obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora kolegici Tamari Vonta. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsednica. Lepo pozdravljeni! Odbor za kulturo je na 3. redni seji 5. aprila obravnaval Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Matejem Toninom. Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju zaradi nejasnosti predlagala preoblikovanje 2. in 3. točke predloga priporočila, ki sta se nanašali na prenovo učnih načrtov in na ukrep za delo Vlade iz 3. točke predloga priporočila. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da predlagani amandma Nove Slovenije – krščanskih demokratov navedene pripombe Zakonodajno-pravne službe ustrezno odpravlja. V razpravi so predstavniki opozicije opozorili in poudarili, da je namen vsebine predloga priporočila krepitev slovenske narodne zavesti, in ne delitev naroda. Strokovnim svetom v osnovnem in srednjem šolstvu so priporočili prenovo učnih načrtov, več poudarka naj se nameni vsebinam slovenske osamosvojitve. Menili so, da bi bila potrebna ustreznejša časovna umestitev teh vsebin znotraj šolskega leta, saj praviloma po učnem načrtu pridejo na vrsto konec šolskega leta, ko ni več časa za preverjanje znanja. Zavzeli so se za krepitev didaktične usposobljenosti učiteljev. Glede združitve muzeja osamosvojitve Slovenije in Muzeja novejše zgodovine Slovenije so menili, da gre za ideološki projekt, in izpostavili, da je strokovno utemeljenost odločitve pod vprašaj postavilo tudi 79 izobražencev, ki so podpisali pismo proti združitvi muzejev. Predstavniki strank koalicije smo bili kritični do vsebine predloga priporočila, ker zagovarjamo mnenje, da združitev muzejev ne pomeni ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve, ampak njegovo priključitev k Muzeju novejše zgodovine Slovenije, kar je smiselno tako s strokovnega kot tudi s finančnega in prostorskega vidika. Osamosvojitev ni edini prelomni dogodek v zgodovini Slovencev. To obdobje ne predstavlja ločenega dela slovenske zgodovine, saj se zgodovina Slovencev ni začela leta 1991, ampak imamo Slovenci daljšo skupno zgodovino, ki jo moramo spoštovati, in ne posameznih delov izrabljati zgolj v politične namene. Politika ne more odločati o ustanavljanju muzejev in o vsebinah, ki se bodo poučevale v šolah. O tem odločajo za to pristojne inštitucije in stroka. Muzeji so se z zbiranjem predmetov in pričevanj iz osamosvojitvene vojne ukvarjali že med samo vojno za Slovenijo. Prva razstava na temo osamosvojitvene vojne je bila že leta 1992 v Solkanu, sledile so ji številne druge. Z izdajanjem zbornikov o dogajanju v času osamosvojitvene vojne je bilo v zadnjih 30 letih aktivno tudi zgodovinopisje. Razpravljavci smo menili, da krepitev narodne zavesti poteka na širši podlagi zavedanja naroda o skupni kulturi, jeziku, zgodovini, gospodarskem in političnem povezovanju, prostorski identiteti in tako naprej, in ne od obstoja enega muzeja. Odbor ni sprejel amandmajev Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati k 2. in 3. točki. Odbor je glasoval o vseh točkah predloga priporočila skupaj ter jih ni sprejel. Ker točke predloga priporočila niso bile sprejete, je na podlagi razlage Komisije za poslovnik v zvezi z drugim odstavkom 61. člena Poslovnika Državnega zbora z dne 9. decembra 2009 obravnava Predloga priporočila Vladi Republike Slovenije za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve na matičnem delovnem telesu končana. Hvala lepa. Najlepša hvala. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade dr. Asti Vrečko, ministrici za kulturo. Izvolite. Spoštovani poslanke in poslanci, spoštovana predsednica Državnega zbora, lep pozdrav! Z vidika ministrstva, pristojnega za kulturo, Vlada na 1. točko priporočila s predlogom ponovne vzpostavitve samostojnega muzeja osamosvojitve odgovarja, da imamo v Sloveniji številne nacionalne in pooblaščene muzeje ter druge institucije, ki obdobje osamosvajanja in samostojno državo že več kot 30 let kontinuirano raziskujejo in aktivno predstavljajo javnosti s številnimi razstavami, pedagoškimi programi, publikacijami in javnimi dogodki. Dosedanji samostojni muzej, posvečen obdobju osamosvojitve, je bil ustanovljen brez resne strokovne analize, razprave, dolgoročne vizije in mimo opozoril strokovne javnosti. Ni izpolnjeval standardov, ki jih določa muzejska zakonodaja. Ni imel ustreznih prostorov za svoje delovanje in razstavno dejavnost, ampak naj bi jih vzel v Arhivu Slovenije, ki na svoje prostore čaka že od leta 1994. Ni imel zbirke niti osnovnih pogojev za varovanje in hranjenje muzejskega gradiva. Vpisan ni bil niti v register muzejev. Ponesrečena ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve kaže na pomanjkanje razumevanja vloge muzejev v sodobni družbi, saj gre za poskus poseganja politike v avtonomno in strokovno delo muzejev. V Sloveniji deluje 56 javnih državnih in občinskih muzejev. Slovenski muzeji so v primerjavi z evropskim povprečjem majhni in se spopadajo z različnimi težavami, delujejo v dotrajanih stavbah in imajo prostorsko stisko in tudi predvsem težave z depoji. Zaradi tega je bila tudi na Ministrstvu za kulturo nemudoma ustanovljena strokovna skupina za muzejsko politiko, ki naslavlja ta vprašanja, prav tako jih naslavljamo v vsakodnevnem delu Ministrstva za kulturo in iščemo boljše pogoje za muzeje in galerije v Sloveniji. Za ustanavljanje novih muzejev pa se moramo že ob današnji razdrobljenosti sistema vprašati, koliko je to smiselno. Z združitvijo muzejev pa smo okrepili oba muzeja skupaj v novi instituciji, zato da se bosta lahko strokovno in okrepljeno posvečala vsem obdobjem novejše zgodovine, tudi obdobju osamosvajanja in demokratizacije. Z vidika ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje, na 2. in 3. točko priporočila za prenovo učnih programov v osnovnih in srednjih šolah in skrb za okrepljeno didaktično izobraževanje učiteljev to odgovarja, da je za postopek posodobitve učnih načrtov pristojen Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pri zadnji prenovi učnih načrtov za osnovno šolo in gimnazijo med letoma 2008 in 2011 je bil v učnem načrtu za zgodovino spremenjen koncept učnega načrta iz kronološkega v kronološko-tematskega. Zgodovini Slovenije je bil namenjen poseben tematski sklop tako v osnovni šoli kot gimnaziji. Poleg obdobja druge svetovne vojne na Slovenskem je podan natančen pregled procesa življenja prebivalcev Slovenije v povojni Jugoslaviji, krize, razpada države, ter je tudi dovolj poudarka na procesu osamosvojitve in vojne za Slovenijo ter mednarodnem priznanju Republike Slovenije z vključevanjem v evropske in severnoatlantske integracije. Ugotovitve analize učnega načrta za zgodovino so pokazale, da ta v veliki meri sledi potrebam učencev v sodobnem času. V zvezi s 4. točko priporočila Ministrstvo za kulturo odgovarja, da s sistemsko podporo, javnimi razpisi, pozivi kontinuirano krepi oblikovanje vrednot demokratične, politično pluralne in

in krepitev splošne informiranosti javnosti ter krepitev javnega interesa na področju kulture. S prečnimi politikami, ki so utemeljene tudi v mednarodnih kulturnih konvencijah in evropskih politikah, je poslanstvo ministrstva, da tudi prek javnih pozivov in razpisov usmerja javne zavode, nevladne organizacije, samozaposlene v kulturi in ljubitelje ter druge deležnike na način, da bo področje kulture pripravljeno na izzive 21. stoletja in bo kultura kot pomembno in povezovalno družbeno tkivo krepila vrednote solidarnosti, soodločanja in sodelovanja. Omogočamo strokovno in avtonomno delovanje vseh deležnikov v kulturi,

Ta tema je ta teden že bila predmet širše razprave v tem državnem zboru. Ponovno zahajamo v ideološke vode in delimo ljudi. Raje se ozrimo v prihodnost. Namesto da se ukvarjamo z ideološkimi vprašanji, se raje posvetimo iskanju rešitev skupaj. Vse, kar bo najverjetneje danes tu izrečenega, bo politično, ne bo strokovno. Slovenci smo skozi zgodovino imeli več prelomnih dogodkov, seveda je osamosvojitev eden največjih, na katerega smo lahko vsi tukaj ponosni. Razprave – kot je bila na odboru, bo najverjetneje tudi danes tukaj ne pripomorejo k temu, da bi vsi skupaj do osamosvojitve pridobili pozitiven odnos. Dosegamo ravno obratno – ljudi delimo. Ponovno se vračamo k Muzeju slovenske osamosvojitve, ki ga je prejšnja vlada ustanovila brez razprave, brez vključitve strokovne javnosti, brez primernih prostorov, brez zaposlenih, ki bi imeli upravne izpite, izključila največje veteranske organizacije in predvsem pokazala, da dela po svoje. Ne, muzej ni bil ukinjen, bil je združen, spoštovane kolegice in kolegi. Vlada je z združitvijo organizacijsko, kadrovsko in finančno okrepila javno službo, kar zagotavlja transparentno in kvalitetno strokovno delo, korist ohranjanja, vrednotenja in predstavljanja kulturne dediščine, demokratizacije in osamosvojitve Slovenije, njene izobraževalne vloge in ohranjanja kolektivnega zgodovinskega spomina. Poudarek tovrstnih institucij bi seveda moral biti tudi na izobraževalni vrednoti, toda strokovni in objektivni. Cilj izobraževanja mora biti spoznavanje dogodkov, ki so bili ključni za osamosvojitev Slovenije, ne sme pa biti utemeljen na usmeritvah, ki izhajajo iz interesov strank oziroma posameznikov. Popolnoma nič ni narobe, če smo čustveni, saj gre za teme, ki so bistvene za našo državo, ampak nihče si nima pravice lastiti interpretacije izhajanja potreb iz dejstev. Prav je, da smo domoljubni in ponosni, toda niti približno tega ne smemo mešati z nacionalizmom. Zadnji čas je, da se začnemo pogovarjati, kaj nas združuje in povezuje, in ne, kaj nas deli. Imamo eno zgodovino in ta nam je skupna. Spoštujmo jo in iz tega izhajajmo. Ne delajmo političnega cirkusa, pustimo stroki, da svoje delo opravlja avtonomno in brez vmešavanja politike. hvala, predsednica. Lep pozdrav vsem! Kot rečeno, priporočila so nek stranski produkt sredine interpelacije. Temeljijo prav tako na združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in govorijo o tem, kako v bistvu napačno in zgrešeno pojmujejo v opoziciji domoljubje kot tako. Ponovna vzpostavitev muzeja, kot si jo je prejšnja vlada zamislila, bi bila v nasprotju s stališči stroke, v nasprotju s stališči zgodovinarjev, muzealcev, nenazadnje tudi veteranskih organizacij in poudarja predvsem to, kako se ne sme vzpostavljati državnih institucij v tej državi mimo debate z ustreznimi, predvsem strokovnimi deležniki. Naslednji dve priporočili, ki dejansko posegata na področje šolskega polja, prav tako govorita o tem, kako država ne bi smela posegati v strokovne in zgodovinske debate. Kurikuli v šolah in izobraževanje učiteljev so že sedaj ustrezni, že sedaj na tak način urejeni, da lahko učenci in učenke v naših osnovnih šolah dobijo čim bolj celovito, predvsem pa natančno in zgodovinsko ustrezno informacijo o dogodkih slovenske sodobne zgodovine. Priporočila, kot jih imamo danes na klopi in kot jih je obravnaval že odbor, so eklatanten primer tega, kako skuša politika posegati v samostojna področja, kamor politika na tak način ne bi smela vstopati. Zakopani v preteklost s takšnimi priporočili ne bomo dosegli nobenega napredka, ne bomo uspeli doseči kar je očitno ali pa v podtonu namen in cilj teh priporočil, to je spodbujanje domoljubja ali ljubezni do domovine. Zakaj? Pripadnosti in nekakšne narodne identitete in zavesti, o kateri so danes govorili predlagatelji, pri mladih ne bomo spodbujali z vzpostavljanjem nekakšnih spomenikov. Muzej, kot je bil postavljen v času prejšnje vlade, je bil spomenik točno določenim osebam, po svoje je šlo tudi za nekakšno potvarjanje zgodovine, in ne bomo spodbudili tega domoljubja s posegi v šolske kurikule. Ljubezen do države, tudi simbolno potem, kasneje, bomo spodbudili tako, da bomo dejansko začeli uveljavljati tisto, kar je v tej ustavi zapisano. V ustavi je zelo jasno določeno, da je Slovenija socialna in pravna država, in točno tu je ključ, kjer lahko dosežemo, da bodo mladi začeli čutiti državo tudi kot neko domovino in bomo spodbudili to domoljubje. Z dostopnim javnim zdravstvom, kar je prioritetni cilj te koalicije in te vlade, zagotoviti vsem dostop do javnega zdravstva je nekaj, kar bo lahko ljudem dajalo občutek, da živijo v državi, ki ji je mar za njih. Enako velja za zares brezplačno in vključujoče šolstvo, kjer bo na enak način. Ko bomo videli šole, v katerih bodo razlike izenačene oziroma izbrisane in kjer bo lahko vsak dosegel svoj potencial, bo tudi prispevalo k temu, da bodo mladi bolj začutili to državo, kot so jo v zadnjih 30 letih. Enako velja za sistem socialne mreže, kjer posameznika ne glede na status, ali je zaposlen ali je upokojen ali se šola ali je pa pač zaradi takšnih in drugačnih okoliščin brezposeln, država ne bo pustila životariti. Da bo država zagotovila, da bo imel vsak ustrezno plačo, vredno življenja, da bodo upokojenci imeli ustrezne pokojnine, da bodo tisti, ki se šolajo, imeli vse osnovne pogoje za to, da lahko dosežejo tisto, kar so si zadali, in da bodo tisti, ki jih življenje pušča na cedilu, tudi imeli svojevrstno varnost. Osnovni pogoji socialne države so tisti, ki bodo vzpostavili temelj za razvoj domoljubja. Na podlagi tega, ko bomo to dosegli, pa bomo lahko tudi pričakovali od mladih, da bodo prek simbolnih dejanj, prek slovenske zgodovine, ki se ni začela leta 1990, začutili državo kot domovino domovino in dejansko lahko začeli gojiti domoljubje. Do takrat bomo ostajali v preteklosti, se prepirali o tem, ali se je Slovenija začela leta 1990 ali kdaj prej, in kakšen in kdo je bil bolj pomemben za to, da ta država obstaja. Ta država ima bogato zgodovino, ki sega bistveno dlje od zadnjih 30 let in za katero imajo mnogi zasluge, tudi tisti, ki jih nekateri na desni strani prepogosto omalovažujejo. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu kolega dr. Martin Premk. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani! Iz Predloga priporočil Vladi za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve je nekako razbrati, da naj bi bili v času vsesplošne krize slovenskih vrednot, povod zanjo pa naj bi bila združitev Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Predlagatelj to označuje kot politično, revanšistično potezo in ideološki projekt te vlade. Dejstva so ravno nasprotna. nasprotna. Ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve je bila v resnici nestrokoven, političnoideološki projekt prejšnje vlade. Argumenti so jasni, ustanovljen je bil na hitro, brez strokovne razprave, brez zbirke, brez ustreznih prostorov. Zaposleni so bili ljudje brez izkušenj in takrat še brez izpitov za kustose in ustanovitvi so nasprotovale muzejske stanovske organizacije, znanstvene inštitucije in veteranske in veteranske organizacije. V Sloveniji že imamo muzejsko mrežo, ki se ukvarja z obdobjem sodobne slovenske zgodovine, demokratizacije, obdobjem osamosvojitve. S tem se ukvarjajo tudi mnogi javni zavodi in nevladne organizacije, s tem se ukvarja javni sklad za ljubiteljsko kulturo, agencija za knjigo, Slovenski filmski center in z združenim, novim Muzejem novejše in sodobne zgodovine samo še krepimo avtonomno in strokovno delo muzejske stroke pri obravnavi zgodovinskega obdobja osamosvojitve tako, da nanj ne bo vplivala politika, in tako izboljšujemo tudi pogoje za dostopnost do kulturne dediščine in ohranjanje kolektivnega spomina na osamosvojitev. Naj se dotaknem na kratko samo še obdobja osamosvojitve v učnih načrtih in učbenikih. Tudi sam, to sem tudi povedal že z vprašanjem Vladi, pogrešam več poudarka na obdobju narodnoosvobodilne vojne in obdobju osamosvojitve, ki sta bili ključni za nastanek naše države Slovenije. In strinjam se, da je znanje otrok o naši zgodovini zelo zelo pomanjkljivo. Ampak to so, kot je bilo že omenjeno, vprašanja za Zavod Republike Slovenije za šolstvo, za zgodovinsko in pedagoško stroko, zagotovo pa ne za politiko. Stroka na tem področju tudi že uspešno dela. Naj omenim samo uspešno sodelovanje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in Parka vojaške zgodovine Pivka, ki sta skupaj naredila učno gradivo o osamosvojitvi, ki je dostopno tudi na portalu Zbrali smo pogum. Tu so tematski sklopi plebiscit, osamosvojitev in osamosvojitvena vojna. Na matičnem delovnem telesu je bilo tudi lepo pojasnjeno, da sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in muzeji uspešno poteka, si ga pa želimo še bolj okrepiti. Ampak zgodovine ne moremo ne izbrisati ne spreminjati, še manj pa se jo sme potvarjati in pristransko prikazovati. To, da ne podpiramo političnoideološkega projekta prejšnje vlade, pa seveda ne pomeni, kar nas zelo radi obtožujete, da nismo za domoljubje in da nismo za naše skupne vrednote. Kljub prizadevanjem, da naj bi med razpravo o predlogu priporočil Vladi dosegli večkrat omenjeno enotnost, bo na žalost tako, da se bomo spet ujeli v neke ideološkopolitične razprave, ki nimajo prav nobene zveze s krepitvijo vrednot slovenske osamosvojitve ali z enotnostjo naroda, ta enotnost naroda pa zajema tudi različnost v mišljenju. Glede na vse navedeno v Poslanski skupini Svoboda predloga priporočil na matičnem telesu nismo podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu Anton Šturbej. Izvolite. hvala za besedo. Poslanke in poslanci! V Slovenski demokratski stranki z začudenjem spremljamo, kako podcenjujoče in lahkotno Vlada ukinja Muzej slovenske osamosvojitve, ki obeležuje spomin na nastanek lastne države. Od države bi pričakovali, da se muzej s svojimi vsebinami postopoma približa državljankam in državljanom Republike Slovenije. K sodelovanju je potrebno povabiti vse veteranske organizacije, ki so sodelovale v vojni za Slovenijo. Muzej slovenske osamosvojitve je bil kulturni projekt, ki bi se po 30 letih po kriterijih muzejske stroke lahko v popolnosti posvetil slovenski osamosvojitvi. Predstavil bi tako obdobje priprav na vojno, vojno in obdobje po vojni. Muzej je bil ustanovljen zato, da krepi pomen lastne države, in ne zato, da bi zanikal vložene prispevke določenih veteranskih organizacij, skupin in posameznikov pri osamosvajanju in nastanku Slovenije. Tukaj imamo v mislih vse domoljubne strukture, ki so s svojim prispevkom in medsebojnim zaupanjem aktivno sodelovale v vojni za Slovenijo. To so: politični pripravljavci na osamosvojitev Slovenije, manevrska struktura, veterani vojne za Slovenijo, Policijsko veteransko društvo Sever, mediji RTV Slovenija, delavci na oddajnikih RTV, civili na cestnih in drugih barikadah, delavci na strateški infrastrukturi, domača in mednarodna javnost ter drugi. V kolikor strategija kulturne dediščine ni postavila slovenske osamosvojitvene vojne med celostno ohranjene slovenske nacionalne dediščine kot temelj nacionalne identitete in prepoznavnosti Slovenije v mednarodni skupnosti, potem si naše države domača ter tuja javnost ne predstavlja najbolje, in ne najsvetlejšega obdobja, ko smo postali samostojna država. Muzej je bil ustanovljen z namenom, da se na enem mestu zbere, ohrani in preuči premično kulturno dediščino, vezano na osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Ta zajema muzealije, povezana znanja in vrednote ter zgodovinski čas ob koncu 80. let in začetek 90. Obdobje slovenske osamosvojitve je vključeno v nekaj stalnih in občasnih muzejskih razstav, vendar nikjer ni skoncentrirano tako, da bi lahko obiskovalec razumel pomen slovenske samostojnosti v širšem smislu. Velik del slovenske javnosti nima dostopa do tega obdobja kulturne dediščine, čeprav so različni avtorji objavili različna pisna in druga dela, ki nedvoumno segajo v obdobje slovenske osamosvojitve ter pot do nje. Žalostno dejstvo pa je, da očitno nismo sposobni narediti ali usposobiti vsaj enega objekta velikosti ene telovadnice in tam urediti muzeja osamosvajanja slovenske države, ki danes premore več kot 30 tisoč veteranov s priznanim statusom. To pomeni, da ne razumemo in ne dojemamo procesov slovenske osamosvojitve kot projekta narodne enotnosti, ki je združil Slovenke in Slovence doma in v tujini v eno samo skupno željo, da želimo živeti v svoji in samostojni državi Sloveniji. Veterani, ki na osnovnih šolah predstavljajo teme glede osamosvojitve naše države, morda niso vsi enako dovolj didaktično usposobljeni, so pa živi pričevalci omenjenega časa. Zato imamo zdaj ključno vlogo pri oblikovanju slovenske narodne identitete, domoljubja ter pri utrjevanju državotvorne zavesti, ki nam je primanjkuje. Samostojen muzej ima zelo pomembno nalogo, da učenci in dijaki osnovnih ter srednjih šol, policijske in vojaške šole tudi prek muzejskih vsebin spoznavajo razvoj slovenske nacionalne identitete in pot do slovenske države. Zlasti se na teh vsebinah oblikuje čustvena inteligenca do lastne države in do določenih vprašanj, kadar se je potrebno boriti za svojo državo po legalni poti in tudi takrat ko nam je ta pravica odvzeta in se je potrebno boriti ter braniti državo z orožjem. Muzej je obogatitev in dodana vrednost, kot svojo državo predstavljamo tuji javnosti. Vlado Republike Slovenije zato pozivamo, da ponovno vzpostavi samostojen muzej, namenjen izključno slovenski osamosvojitvi, zraven pa povabi vse veteranske organizacije in združenja ter posameznike, ki se ukvarjajo z omenjeno tematiko in so avtorji ene ali več knjig. Povabi naj organizatorje in nosilce odgovornih nalog pri pripravi na vojno in nosilce funkcij v vojni za Slovenijo. Pri tem pa med nosilci ne iščite razlogov, zakaj se veteranske organizacije ne morejo poenotiti za skupen projekt okoli muzeja, ampak pomagajte poiskati možnost sodelovanja. Ker samo nekaj ljudi vedno ni nujno, da predstavlja večinsko mišljenje. Veliko veteranov nas želi, da imamo svoj muzej, in ne kreganja med raznimi veteranskimi vodstvi, ki tako pošiljajo negativno sporočilo med veterane. V Slovenski demokratski stranki upamo, da je spomin na vojno za Slovenijo vreden vsaj enega samostojnega objekta velikosti ene telovadnice, ki bo tako v ponos veteranom vojne za Slovenijo in vsem državljanom Slovenije. Morda bi bil lahko posebne arhitekturne oblike in v tem smislu še večji ponos vseh državljank in državljanov Slovenije. Pozivamo odgovorne, da veteranov ne delite, ampak nam pomagajte na stališčih, da skupaj oblikujemo nekaj novega in boljšega za naše zanamce. Tudi predsednik Slovenske demokratske stranke meni, da ni pomembno, kdo bo vodil muzej, ampak kako ohraniti spomin na pridobljeno samostojnost ter spomin vsem veteranom iz leta 1991 ter državljankam in državljanom Republike Slovenije ne glede na različna prepričanja. Saj tukaj ne smemo iskati morebitne zmote posameznikov, ampak končni izdelek vseh veterank in veteranov, to je samostojna in neodvisna država Republika Slovenija. Muzej naj bo namenjen več kot 30 tisoč veterankam in veteranom ter vsem zaslužnim posameznikom, poudarjam, tudi posameznikom. V Slovenski demokratski stranki podpiramo vsa štiri priporočila, ki so jih pripravili kolegi iz NSi, saj menimo, da je slovenska osamosvojitev tista temeljna vrednota naroda, s katero se lahko identificiramo vsi Slovenci ne glede na svojo ideologijo, in si zasluži, da jo tudi tako obvarujemo. Hvala. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica. Drage kolegice in kolegi! Krepitev vrednot slovenske osamosvojitve, lahko bi govorili tudi o krepitvi slovenske kulture spominjanja za to gre. Drage kolegice in kolegi, mi si te razprave nismo želeli. Nismo si je želeli. Pred lokalnimi volitvami lansko leto smo ministrico za kulturo opozorili, da naj ne počenja tega, kar je nakazovala, in smo tudi napovedali interpelacijo proti njej, pa kljub vsemu ni poslušala. Torej, danes govoriti in se spraševati, kaj je bilo prej, ali kura ali jajce – odgovor je jasen, bila je najprej kura. Ta simbolizira ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve. In potem je sledila interpelacija vlade, ki so jo predlagali kolegice in kolegi iz SDS, in tudi ta današnja seja oziroma še prej seja Odbora za kulturo. Ja, tudi mi bi se rajši z vami pogovarjali o izzivih slovenske družbe, ki so pred nami, mi bi se radi z vami pogovarjali o recimo davčni politiki, o boljšem poslovnem okolju, o bolj atraktivnem, ampak kako naj se pogovarjamo, ko pa iz neke kljubovalnosti enostavno požgete davčne, konkretne rešitve, ki smo jih sprejeli v prejšnji vladi, v prejšnji koaliciji, davčne rešitve, ki so vsem in bi vsem tudi v prihodnje prinašale višje prihodke, konkretno višje neto plače in tako naprej? Mi bi se radi z vami pogovarjali o problemih zdravstva, ki so pred nami. Ja za božjo voljo, pridite pa se začnimo pogovarjati. Ali pa mislite, da naj mi skličemo nek sestanek? Ne bo šlo, vi ste vladajoči. Torej, mi si te razprave resnično nismo želeli, je pa seveda ta točka na seji Odbora za kulturo in na današnji seji Državnega zbora kot odgovor na resnično brutalno provokacijo Vlade z odločitvijo o ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. To razumemo kot ukinitev nečesa, kar je bilo sprejeto v prejšnji vladi. Saj tega smo že tudi vajeni, temu bi lahko dodali tudi neizvajanje zakonov, ki smo jih sprejeli v prejšnji vladi, in tako dalje. Govorimo torej o kulturi spominjanja. Kakšna je to kultura spominjanja, ki z ukinitvijo Muzeja slovenske osamosvojitve deli narod? Ne, to ni kultura. To ni kultura. Ker so bila omenjena tudi vprašanja v zvezi s slovenskim izobraževalnim procesom – nekoč sem šel raziskovat in sem ugotovil naslednje. Na splošni maturi so bila pri predmetu zgodovina vprašanja o procesu osamosvojitve in demokratizacije Slovenije prvič postavljena šele leta 2013, in to v jesenskem roku. Je to, kolegice in kolegi, kultura spominjanja? S strani Vlade smo v zvezi z ukinitvijo Muzeja slovenske osamosvojitve že veliko slišali. Vtis je, da je samo še vprašanje časa, kdaj bo nekoč nekdo s strani Vlade povedal, da je tudi slovenska osamosvojitev bila stvar stroke. Samo vprašanje časa, takšen je vtis. Torej, karkoli bi tukaj danes povedal, bi bilo najbrž s strani vladajočih pospremljeno s prezirom ali posmehom. Toliko bolj, če bi govoril o, bog ne daj, lastni izkušnji ali izkušnji svoje družine iz vojne za Slovenijo.

Pozornost si zasluži med drugimi tudi gospa Jasmina Molan, ki je hčerka Jerneja Molana, ki je padel v vojni za Slovenijo. Sama pravi, citiram: »Zame je očetova žrtev nekaj svetega, je temelj, nekaj, kar bo zapisano v zgodovino naše države. Mislim, da so vse žrtve osamosvojitvene vojne pomemben temelj naše države, na način, kot so se naši očetje odločili in šli v vojno, tudi za ceno svojega življenja. Prav njim moramo biti danes hvaležni, da imamo svojo državo, demokratično, samostojno, pravno in socialno. Vedno se bom borila oziroma bom proti vsem, ki se bodo norčevali, delali satiro iz žrtev osamosvojitvene vojne, njihovega števila, iz števila oziroma dolžine trajanja osamosvojitvene vojne. Moramo se zavedati, da vojna v Sloveniji je bila, da žrtve so bile, da imajo te žrtve svoja imena in svoje priimke in svoje družine. In prav njim bi morali biti danes hvaležni, da danes živimo v svoji državi.« Pri sprejemanju Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 gospa Jasmina Molan v Državnem zboru razpravlja, govori, citiram: »Spoštovani, pred skoraj 30 leti smo Slovenci dobili svojo državo. Veselje ob razglasitvi naše države je bilo kratkotrajno, saj so že naslednji dan morali naši očetje, možje in sinovi prijeti za orožje in braniti naše ljudi in ozemlje. Vodila jih je misel po boljšem jutri, po boljšem življenju v naši Sloveniji, ki bo pravna, socialna in demokratična država. Naši očetje, možje in sinovi niso razmišljali o tem, da se lahko njihove sanje končajo v bitki. Upali so na zmago. Zmaga je bila naša, a žal so za to morali darovati svoje življenje. Z rojstvom Slovenije so življenja družin, ki smo izgubile v osamosvojitveni vojni svoje očete, može in sinove, ter življenja vseh, ki so v vojni izgubili svoje zdravje, postala drugačna. Zame se je končalo otroštvo in pomen družine, ki sem ga do takrat poznala kot še ne enajstletno dekle. Številne matere so z izgubo sina izgubile smisel življenja, žene so morale čez noč postati mami in ati. Mogoče smo svojim materam prav otroci pomagali, da jih je kljub žalosti vodila misel v življenju za njih in za nas. Velikokrat nam ni bilo lahko. Ponavljajoče se sprašuješ, zakaj prav mi, zakaj prav moj ati. Velikokrat sem se vprašala, če se je tistega dne odločil prav, da je za ceno svojega življenja in življenja nas vseh sprejel odločitev, da gre branit našo Slovenijo. Danes imamo prav zaradi njihovih pravilnih odločitev svojo državo. Padli in ranjeni v osamosvojitveni vojni so temelj naše države. Temelj, na katerem je skozi tri desetletja Slovenija prišla iz male podalpske države v enakopravno članico Evropske unije in članico zveze Nato. Skozi leta smo svojci padlih opozarjali na neurejen odnos države do naše skupine, ki šteje okoli 60 posameznikov. Mogoče smo prav zaradi naše majhnosti bili vrsto let na stranskem tiru pri odločevalcih. Večkrat smo opozorili, da smo bili otroci padlih izvzeti iz pravice do odškodnine po padlem očetu. Država je za otroke padlih poskrbela s štipendijami, do katerih pa številni niso bili upravičeni, ker so mogoče do sprejetja zakona že zaključili svoje šolanje ali pa se za šolanje niso odločili. Do štipendij, tako imenovanih republiških, pa bi bili v času šolanja tako ali tako v večini upravičeni zaradi enostarševskih družin. V tem primeru nismo dobili kaj veliko več, kot bi bili upravičeni. Po zaključenem šolanju se je obveznost naše države do nas, otrok padlih, tudi zaključila. Zaradi navedenega smo otroci več kot upravičeni, da nam država prizna našo žrtev in nam s spremembo Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 po skoraj 30 letih prizna, da smo tudi otroci upravičeni do odškodnine po padlem očetu. Otroci smo bili v času osamosvojitvene vojne oziroma dogodkov pred ali po vojni ob smrti svojih očetov stari od enega do 28 let. Za vse je bila izguba zelo velika. Za najmlajše je izguba očeta pomenila življenje brez spomina nanj. Za otroke, ki smo bili že malo večji, je izguba očeta pomenila, da moramo živeti s spomini nanj in ga skozi spomine ohranjati živega čim dlje. čim dlje. Za otroke, ki so bili na poti ustvarjanja svoje družine, je izguba očeta prav tako pomenila hudo izgubo, saj jim je bil opora in tudi pomoč pri ustvarjanju njihovega doma. Vsi, ki smo izgubili svoje očete v osamosvojitveni vojni, smo bili v tistem trenutku otroci ne glede na starost. Prav zaradi tega želimo, da se vsem otrokom prizna enotna odškodnina, s katero bo država priznala našo žrtev. Otroci odsotnost svojih očetov pogrešamo še danes. Sama nič manj, kot sem ga pogrešala pred leti. Danes bi bili vsi veseli, če bi naši očetje opazovali naše družine, svoje vnuke, našo rast in naše uspehe. Na način, da bodo do odškodnin upravičene tudi žene padlih in starši, bo s strani države popravljena še ena krivica, saj so bile ob sprejemu Zakona o posebnih pravicah žrtev vojne za Slovenijo 1991 izplačane zelo majhne odškodnine oziroma so nekateri pri tem celo neupravičeno izpadli. Predlagane zakonske spremembe ne odpirajo novih ran, ampak celijo odprte rane. Nikomur ne odvzemamo ničesar, a dajejo veliko zadoščenje vsem nam, ki smo se ob rojstvu naše države oziroma prav zaradi tega srečali s smrtjo najbližjih. Spoštovani, naj vas pri odločanju o sprejetju predlaganih novel vodi misel, ki je vodila naše očete, može in sinove, misel o boljšem jutri za vse nas. Mi ta jutri čakamo že od leta 1991. Za nas v času vojne niso bile dovoljene sanje, saj jih je že jutrišnji dan vzel. Dovolite in omogočite nam, da po sprejetju in uveljavitvi teh novel lahko začnemo sanjati, sanjati o življenju, na katero bi bili ponosni tudi naši očetje, naši sinovi in možje. Naj sanjamo in živimo sanje naše Slovenije tudi za in v imenu naših očetov, sinov in mož.« Jasmina Molan. Ti očetje in sinovi in možje si zaslužijo pozornost. Ti si zaslužijo boljšo slovensko kulturo spominjanja. In zato smo danes tukaj. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu priporočila. Predlagateljica, izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica. Naj se kot predlagatelj priporočil seje vendarle odzovem na povedano ali dodam še kaj, preden preidemo na razpravo. najprej poudarim, tako kot sem v svoji predstavitvi, da gredo naša priporočila, priporočila Nove Slovenije v smer krepitve vrednot slovenske osamosvojitve. Ne gredo v kakršnokoli revanšistično potezo, ne gredo v nikakršno [razpravo], kdo je večji osamosvojitelj, ampak zgolj in samo želimo, da se po 32 letih vendarle zazremo in si postavimo vprašanje, kako bomo okrepili vrednote slovenske osamosvojitve, kako bomo spoštovanje teh vrednot prinesli do vsakega državljana, tako do starejšega kot do najmlajšega. bilo očitano, lahko rečem, če povzamem stališča poslanskih skupin strank v parlamentu, da vse, kar smo izrekli, politično in nestrokovno. Daleč od tega, imamo strokovne razprave in slonijo na tem, kar govori in narekuje tudi strategija kulturne dediščine za obdobje 2020–2023. Da napačno dojemamo domoljubje – ne vem, kako se lahko napačno dojema domoljubje, če rečeš, da si Slovenec in da si ponosen na slovensko zgodovino in da je potrebno okrepiti tudi zavest, pripadnost in seveda tudi osamosvojitev. Bilo je rečeno, da bomo krepili Slovenijo, domoljubje tudi s tem, da bodo vsi podsistemi v državi delovali. Res je tako. čas v Novi Sloveniji govorimo, da je potrebno za narodno pripadnost delujoče sodstvo, da je potrebno dostopno javno zdravje, da so potrebne dobre, sodobne izobraževalne institucije, da je potrebno mladim zagotoviti osnovno stvar, in to so seveda stanovanja in delovna mesta, da lahko razvijejo svojo družino in so seveda tudi s tem pospešeno hvaležni Republiki Sloveniji, da jim je to bilo omogočeno. Pa vendarle se mogoče na nek način tudi od tega oddaljujemo, čeprav smo želeli, da bi se na tem področju premaknilo naprej. Ministrica je rekla, da da smo v bistvu s štirimi priporočili prišli na odbor, na katerem naj povem, no, da sem res bila žalostna, pošteno povedano, ker na odboru vabljenih ni bilo, in to je bilo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ampak vseeno naj povem, da naša priporočila, štiri so, ne govorijo vsa samo o osamosvojitvi. Prvo priporočilo je vezano na muzej, ostala pa so vezana na izobraževanje in krepitev kulture. Kulture, kot je jezik, kot je slovenstvo, kot je spoštovanje državnih simbolov. In ravno ti so tisti prelomni prelomni ali ključni momenti, da lahko tudi za mlade poskrbimo. Didaktičen, sodoben pristop, ki bi ga nov muzej lahko vključeval, bi pomenil seveda tudi učiteljem veliko dodano vrednost in lažje podajanje vsebin. Poznamo take sodobne didaktične pristope v

osamosvojitveni muzej, za Muzej slovenske osamosvojitve tako velika težava? Direktor ukinjenega Muzeja novejše zgodovine Slovenije dr. Jože Dežman je takrat opozoril, opozoril, da Muzej novejše zgodovine ne more dostojno prevzeti nalog samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve ne v simbolnem in ne v prostorskem smislu. Muzej novejše zgodovine ima na razpolago za stalno razstavo osem prostorov, dve sobi sta namenjeni demokratizaciji, osamosvajanju in razvoju republike. To preprosto ni to, da bi se sedaj sklicevali na muzej novejše zgodovine, da je to možno.

To so dejstva, ki govorijo, kaj se je dogajalo glede krepitve odnosa do slovenske osamosvojitve. Če smo 10 let postavljali in to stvar potiskali v kot in je nismo odpirali, smo seveda izgubili kar nekaj generacij mladih, ki mogoče ne bodo imeli pravilnega oziroma pozitivnega odnosa do države. Ali je to bilo načrtno ali je bilo to z nekih drugačnih vzgibov, si bomo kot narod morali odgovoriti slej ko prej. Slej ko prej. Ali želimo ljubezen do države gojiti pri mladih? Bilo je rečeno, da je ne bomo gojili s spomeniki – nikakor ne, vendar s kulturo, izobraževanjem pa tudi z inštitucijami, ki osamosvojitev osamosvojitev lahko prikažejo na način, ki je za mlade ali pa vsakega izmed nas primeren. Različni smo si, zato mora vsebovati tudi ta del različne. Želim si, seveda, da bi se v nadaljevanju razprave znali pogovoriti predvsem res o kulturnem vidiku in o izobraževalnem vidiku. Vem, da nimamo ministrstev tukaj, pa vendarle mislim, da za vse to potrebne tudi nekoliko politične volje. Tudi osamosvojitev je potrebovala politično podporo. Hvala.

Pri šestih letih pred tablo reditelj stisne pest in reče: »Za domovino – s Titom naprej!« S tem smo takrat živeli osnovnošolci. To sem bil tudi jaz in ta deček je bil jaz, je bil v moji osebi. Za nas je bila to zelo moteča in nepotrebna rutina, ki pa nas ni zaznamovala z enoumjem tistega časa, tiste države, federativne države, v kateri smo izživeli svojo mladost. Polpretekli izobraževalni sistem je kljub omejeni anomaliji v meni izoblikoval vrline in spoznanja, na katera sem ponosen in sem jih sposoben zadržati do konca svojega življenja, in to na način, da dajem zgled, ne pa da prepričujem člane svoje družine in širše družbeno okolje v svoj prav.

Če sem že začel, kako je bilo pred 62 leti, pa lahko pogledamo, kako to poteka danes. Za primer bom vzel učni načrt pouka zgodovine devetega razreda kar svoje krajevne osnovne šole: »Novejšo zgodovino Slovencev obravnavamo v devetem razredu, tej tematiki namenjamo 24 ur po učnem načrtu. Učenci usvojijo naslednje cilje: spoznajo nacionalni položaj Slovencev v Avstro-Ogrski, izvejo in pojasnijo vzroke in potek nastanka Kraljevine Jugoslavije, se naučijo o gospodarskem in kulturnem razvoju Slovencev med obema svetovnima vojnama, z različnih perspektiv znajo pojasniti dogajanje na Slovenskem v času druge svetovne vojne. Na primerih iz različnih perspektiv znajo pojasniti življenje Slovencev v socialistični Jugoslaviji. Usvojijo vzroke za odločitev Slovencev za lastno državo. Razložijo mednarodno povezovanje Slovenije. Opišejo ustavno ureditev in življenje v Republiki Sloveniji. Znajo pojasniti vpliv demokratične politične ureditve Republike Slovenije na življenje ljudi.« Tudi sam delujem pri oblikovanju tega učnega procesa oziroma pri izvajanju tega učnega procesa, sem namreč član veteranske organizacije vojni veterani vojne za Slovenijo Vrhnika - Borovnica. Vsako leto peljemo otroke v Park vojaške zgodovine in tam na način, ki je neposreden, kajti med nami je veliko tistih, ki smo sodelovali v osamosvajanju tudi v prvih vrstah, otroci izvedo za strahote, ki bi se lahko zgodile, iz ust tistih, ki so to preprečili. Namreč, osveščamo jih, da je mir več od vojne. In Slovenci smo to naredili. Lahko bi jim razlagali, da bi lahko povelje, ki je prišlo takrat za napad vseh kasarn, povzročilo morijo, ki bi imela neizmerljive posledice za slovenski narod, priča smo bili, kaj se je dogajalo na Hrvaškem in v Bosni, in mi smo to z zdravim razumom preprečili. Tisti ljudje, ki smo s temi otroki, ki jim to razlagamo, jim razlagamo o miru, ne razlagamo o nekih različnih pogledih, pa čeprav smo člani samo ene veteranske organizacije. Ne razlagamo jim o tem, zakaj imamo še drugo veteransko organizacijo. Ne razlagamo jim o razkroju teh ljudi, ki smo zaslužni za osamosvojitev.

inteligentne vojne, na način dobro premišljenih dejanj, kako se bomo tega lotili, in to nam je tudi uspelo. Na to sem zelo ponosen. In otroci izžarevajo zadovoljstvo, da so na tako neposreden način prišli do tako tako dobre informacije. Kar zadeva sredino razpravljanje, 14. ur smo bili tukaj, osrednja tema je bil muzej, in to na način interpelacije, ki pravzaprav sploh ne vem, zakaj smo jo potrebovali. Današnja razprava in razprava srede je izvajanje nekakšnega ideološkega pritiska na poglede, ki spet vodijo tja, kjer smo bili, in mislim, da je to popoln nesmisel. Lahko pa rečem, tako kot sem rekel

Hvala lepa, spoštovana predsednica. Predstavnik ministrstva, kolegice in kolegi, državljanke in državljani doma, vsem dober dan! Toliko stvari se mi je prebudilo ob poslušanju stališč že na odboru, ob razpravah, ob odzivu ministrice in ob razpravi spoštovanega kolega poslanca pred mano, da bi pravzaprav lahko govoril zelo dolgo, ampak čas je omejen in prav je tako, ker mislim, da imate tudi drugi veliko dobrega povedati. Kakorkoli, začel bom s ključno trditvijo: ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve s strani ministrice za kulturo Aste Vrečko in Vlade Republike Slovenije je velika napaka. je velika napaka, politična, strokovna. In prej kot bo ali kot bi ministrica to napako spoznala, manj škode bo povzročene. Takoj za tem bi se pa rad odzval zdaj na to razpravo pa na številne izpostavljene – ne bom rekel ne bom rekel polresnice ali pa neresnice, ampak rad bi usmeril fokus na to, o čemer razpravljamo in kar smo v Novi Sloveniji predlagali. Zato ker imam občutek, da se tu še vedno želi govoriti o preteklosti pa o prejšnjem sistemu pa hvaležnosti izobraževalnemu sistemu in tako naprej. Nikjer v teh štirih priporočilih in v obrazložitvi spoštovana kolegica Iva Dimic in Poslanska skupina Nova Slovenija ni napadala izobraževalnega sistema prejšnje države, pa bi imeli kaj o njem. Nikjer se nismo na to fokusirali. Mi smo res želeli, spoštovane kolegice in kolegi, ko smo videli, da pač koncept proti, torej interpelacija, ne bo šel skozi, priti z dobronamernimi, iskrenimi predlogi, kaj lahko naredimo danes za naprej, da ne bomo vedno znova izgledali kot prepirljivci v mestnem peskovniku, ko se kregajo za avtomobilček. Prebral bom ta štiri priporočila, zato da poskušam usmeriti fokus nazaj na našo osnovno temo te točke. Torej, predlagali smo štiri priporočila. Prvo priporočilo se nanaša na to, da naj se ponovno vzpostavi samostojen muzej, ki bo posvečen izključno slovenski osamosvojitvi in bo osrednji javni zavod za hrambo in predstavljanje zgodovinskih virov iz obdobja osamosvojitve, bo za to imel na voljo ustrezne prostore ter bo splošni javnosti s sodobnimi interaktivnimi pristopi omogočal spoznavanje osamosvojitvenih procesov in krepil narodno zavest. Pravzaprav se od štirih priporočil samo to prvo nanaša na muzej muzej osamosvojitve oziroma se odziva na njegovo nedavno ukinitev. Ob tem smo že večkrat tudi izpostavili, da bi se dalo na druge načine racionalizirati ali strokovno umestiti to vsebino, to pomembno vsebino osamosvojitve. Povedali smo, da če bi ministrica mislila resno s tem, da bo osamosvojitev zdaj vključena v ta novoustanovljeni muzej sodobne slovenske zgodovine, kjer sta združena dva nekdanja muzeja, da če bi resno mislila, da bo ta vsebina pomembna, potem bi nosil novi muzej osamosvojitev vsaj v imenu. Druga, morda še boljša in bolj elegantna rešitev bi bila, da bi ministrica lepo vsebino Muzeja slovenske osamosvojitve prestavila in vključila v Park vojaške zgodovine v Pivki. In sem vam hvaležen, spoštovani kolega Čebela, da ste ga izpostavili in da tja vodite svoje otroke. Moram reči, se posipam s pepelom, ker jaz svoje družine tja še nisem peljal, pa ste me spodbudili in mislim, da na tak način, z zgledom, lahko najbolje privzgojimo vrednote slovenske osamosvojitve. Ampak mislim, da ne bi ministrici čisto nič padla krona z glave ali pa se vsaj malo premaknila, če bi Muzej slovenske osamosvojitve prestavila na to mesto in bi tam razvijali nekaj, kar se je morda že začelo. Pa bi bilo tudi manj vznemirjenja, gneva, morda pa celo slabe volje potem zaradi tega v politični in siceršnji javnosti. Drugo priporočilo se glasi, da se Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje in Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje predlaga krepitev vsebin za razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti ter vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi v osnovnih in srednjih šolah, pri čemer naj strokovna sveta preverita tudi ustreznost obsega in umeščenosti vsebin o slovenski osamosvojitvi v učnih načrtih z vidika preverjanja in ocenjevanja znanja o slovenski osamosvojitvi. Mi smo ocenili, da je pravi čas, da se morda s tem priporočilom pomaga ekipam na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje in na drugih ministrstvih, ki so ravno v tem trenutku, v tem času, mislim, da začeli s prenovo učnih načrtov. Zakaj v Sloveniji enkrat ne stopimo skupaj, vzamemo nekaj dobronamerno in poskusimo slišati tudi tiste, ki morda ne mislijo čisto enako ali pa čisto isto kot mi? Lahko da smo večkrat tudi na tej strani takšni, ampak s temi priporočili res ne mislimo nič hudega, nič posiljevanja, nič vsiljevanja, sploh pa ne – to sem bil pa žalosten, ko je nekdo od kolegov, ki so predstavljali stališča, rekel – da zdaj tu vsiljujemo ideološki boj. Narobe. Obratno, umaknimo ideologijo iz osamosvojitve in jo sprostimo in jo na tak način približajmo najprej sebi, potem pa tudi prihodnjim rodovom. zgledom lahko najbolje vzgajamo, ampak hkrati te priložnosti za vzgojo ali za prenos zgleda ne pridejo kar same od sebe. Zato imajo učitelji, pedagogi kurikulum. Oni vedo, da se poleg kurikuluma, morda še bolj pomembno, dogaja v procesu vzgoje in izobraževanja tudi skriti kurikulum. Tudi v družinah nekaj želimo starši doseči, verjetno si ne napišemo ciljev svoje vzgoje, kot si to naredijo pedagogi v učnih načrtih in tako naprej, ampak tudi pri nas se dogaja ta proces. sam od sebe se ne zgodi. Če bi pustili, da gre samo po sebi, potem je to stihija. Če pa mi želimo, da se neka vsebina, neka mogoče tudi neotipljiva substanca, kot je domoljubje ali ljubezen do domovine ali en pozitiven odnos do začetkov naše državnosti, privzgoji in usede v naše prihodnje rodove, potem je dobro, da si to vsaj zadamo v učne cilje in da vzpostavljamo tudi priložnosti, da so otroci ali pa mi, tudi odrasli, temu izpostavljeni. In to je bil naš namen. Nikoli ne bom pozabil, kot skavtski voditelj sem vodil četo, to je skupina mladih med 11. in 15. letom, in zjutraj je vedno zbor in pozdrav zastavi, dvig zastave, petje slovenske himne, če je večji dogodek tudi evropske in skavtske. Podobno je pri tabornikih. To sta dve organizaciji, dve mladinski organizaciji, ki zelo dobro našim mladim rodovom prenašata ljubezen do domovine, in sem jim hvaležen, vsem prostovoljkam in prostovoljcem. To so mladi, večinoma tam po srednji šoli, v času študija, ki se dajo na razpolago. Ne bom pozabil, kako otroci takrat pijejo te vsebine, kako so željni tega, da jim nekdo pove, kaj je vrednota, od kod izhajamo, kaj so naše korenine, okoli česa se lahko poenotimo, zakaj je to tako, kaj se je zgodilo, ne vem, leta 1991; 1990, 1991, v teh prelomnih časih. In ne bom pozabil, kako ta preprosti dvig zastave lahko otroka nagovori, da potem kot prostovoljec ali pa, ne vem, starš ali pa vzgojitelj, pedagog začneš sploh pogovor z njim. Ne skrbite, ni treba vsiljevati, otroci začnejo sami spraševati, že zakaj je taka zastava, zakaj je takšna himna, besedilo in tako naprej. Mladi rodovi hrepenijo po tem, mislim pa, da mi ne odgovarjamo dovolj. In zato to drugo priporočilo. Res mi je škoda, da se zmerjamo, da ne, ni, tega ne rabimo, ne potrebujemo in da je to ideološki predlog. Tretje priporočilo pravi, priporoča, da se z vzpostavitvijo samostojnega muzeja, ki bo posvečen izključno slovenski osamosvojitvi, razširi in obogati možnosti poglobljenega spoznavanja osamosvojitvenega obdobja v osnovnih in srednjih šolah, da bodo učenci in dijaki z njim bolje seznanjeni in bodo do osamosvojitve gojili pozitiven odnos. No, pravzaprav sem o tem že pravkar govoril. Četrto priporočilo se pa nanaša na področje kulture, to je kolegica Dimic zelo dobro razložila – da z razpisi na področju kulture krepimo vrednote slovenske osamosvojitve in pozitiven odnos prebivalcev Republike Slovenije do samostojne države. Bom nekje v sklepnem delu te svoje razprave zaključil tako. Škoda, da ne razumemo, predvsem ta vlada ne razume, zakaj ima ta vlada ne razume, zakaj ima velike težave že samo pri napovedovanju pa pri začetku priprave ključnih reform za prihodnost slovenskega naroda. Zato ker če se ne poenotimo in če se prepiramo okoli naših začetkov in okoli naših korenin, če se ne moremo poenotiti okoli tega, okoli česar so se poenotili naši predniki in še živeči predstavniki prejšnjih generacij tam 1990, 1991, pa ne glede na to, ali so bili rdeči, črni, modri, rumeni, beli, če se ne moremo mi poenotiti okrog tega, potem se ne bomo mogli, to pa res, spoštovana koalicija, vam polagam na srce, poenotiti niti glede ene najbolj najbolj osnovne reforme. Zato ker duh prepirljivosti pač preprečuje kakršenkoli dogovor. In naš namen je bil, dajmo na stran to prepirljivost, poglejmo, kje se lahko združimo nazaj, stopimo skupaj. Vam povem, da bi bilo veliko lažje potem iskati konsenz, soglasje o ključnih temah naše prihodnosti, ki so pa v nebo vpijoče. Nekdo jih je že omenjal: dostopnost zdravstva, predvidljivo poslovno okolje, koliko davkov bomo pobrali našim državljankam in državljanom, kakšne bodo plače v javnem sektorju in razmerja med njimi. Vse te ključne reforme so bolj, bolj, kot si mislimo, odvisne od tega, kako se bomo poenotili glede osnovnih vrednotnih izhodišč ali pa naših korenin, če hočete. Matej Tonin je v eni svojih razprav zanimivo rekel, s tem pa res zaključujem, da smo Slovenci v nečem pa svetovni prvaki – v tem, da se znamo prepirati tudi okoli zadev, o katerih smo enotni.

Slovenska osamosvojitev je bila kompleksen proces, ki je zahteval prispevek mnogih ljudi, organizacij in dogodkov. Težko bi izpostavili enega samega človeka kot najbolj zaslužnega za ta pomembni mejnik v zgodovini Slovenije, vsekakor pa so med najpomembnejšimi osebami v procesu osamosvajanja Slovenije v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja politični voditelji, kot sta bila Jože Pučnik in Milan Kučan, drugi pomembni akterji, kot so Igor Bavčar, France Bučar, Dimitrij Rupel, Janez Janša, Lojze Peterle, Ciril Zlobec, Tone Krkovič, Dušan Šinigoj in mnogi drugi. Poleg političnih voditeljev so pomembno vlogo odigrali tudi drugi akterji, kot so aktivisti civilne družbe, novinarji, intelektualci, verski voditelji in številni drugi posamezniki, ki so se angažirali v boju za slovensko osamosvojitev. Zato bi bilo napačno izpostaviti le enega posameznika kot najbolj zaslužnega za slovensko osamosvojitev, saj je bil proces osamosvajanja rezultat skupnega dela in prispevka mnogih ljudi. Ponavljam, proces osamosvajanja je bil rezultat skupnega dela in prispevka mnogih ljudi. Zardevam, ker vam moram priznati, da tegale besedilca nisem spisal sam, ampak mi ga je od prve do zadnje črke, pike in vejice spisal program umetne inteligence Open ChatGPT. Poanta je ta, da ves svet, vključno z umetno inteligenco in marsovci, razume, da je bila slovenska osamosvojitev skupinsko dejanje, tukaj, v naši mali Sloveniji si te zasluge prisvaja en človek in ena stranka. Dovolj! Ceterum censeo stultitiam esse delendam. Hvala lepa. vprašanje predsedujoča, prosim, da kolega Žnidaršič, tukaj je uradni jezik slovenščina, no, in lepo prosim, da nam prevede. Da bomo tudi mi, ki ne poznamo latinskih fraz – pa se mi zdi, da je bila ta ponovljena že večkrat. Če imamo že ravno to temo danes, no. Hvala. Takoj vam dam besedo, kolegica, samo če mi pustite, da kolegu odgovorim. Seveda veste, da to ni bil postopkovni predlog, da je bila to zloraba postopkovnega predloga, zato vas opozarjam, da se tovrstnih zlorab ne poslužujete Tudi naš kolega Horvat reče »pacta sunt servanda«, vsi razumemo, to ste vi večkrat izrekli. In dobro je, da se naučimo latinskih izrazov, ne vidim prav nič napačnega v tem. Tako tega postopkovnega seveda ne bom sprejela. Izvolite, kolegica Šetinc

Jaz ga ne bi prevajala, ker to seveda tudi ni postopkovni predlog. Glede uporabe poslovnika vemo vsi, kako se govori. Tako da, kolega Žnidaršič, ni potrebe po prevodu, ampak bomo nadaljevali.

Ampak kaj pa so te vrednote slovenske osamosvojitve, odgovora na to vprašanje pa ni dal še nihče. Kakšne vrednote so to? Kaj so to za ene vrednote? Jaz sam te vrednote vidim kot povsem obče človeške vrednote, ki so nas takrat združile, poenotile – pogum, poštenost, iskrenost, tovarištvo, uporništvo, skrb za sočloveka. To so te vrednote, ki so nas združevale leta 1991, in to so vrednote, ki so združevale naše prednike tudi prej, v preteklosti, med narodnoosvobodilnim bojem. To so vrednote, ki so vodile tigrovce, borce za severno mejo, narodne buditelje v 19. stoletju, kmečke upornike. Vse naše prednike so te plemenite človeške vrednote združevale. In teh vrednot se pri ljudeh ne da krepiti s priporočili ali z nekimi dekreti. Te vrednote lahko pri ljudeh politiki, predstavniki ljudstva krepijo samo z lastnim delom in lastnim vzorom, z nobenim dekretom. Predstavniki ljudstva so tisti, ki morajo s svojim početjem kazati tovarištvo, skrb za sočloveka, skrb za dobrobit vseh ljudi. Z lastnim delom in lastnim obnašanjem morajo politiki pri ljudeh krepiti te vrednote, ne pa z nekimi priporočili in dekreti. Ne morejo predstavniki ljudstva biti ljudem za zgled s svojimi lažmi, širjenjem sovraštva, širjenjem nestrpnosti, zlorabami zgodovine v politične namene ali celo zlorabami osebnih tragedij umrlih, tragično umrlih za lastno promocijo. Tako se vrednote pri ljudeh ne krepijo. Nenazadnje, domoljubje, ki je tudi večkrat omenjano danes, kaj pa je domoljubje? Domoljubje je ljubezen do svoje domovine, do vseh ljudi, ki v njej živijo, z vsemi njihovimi različnostmi, in spoštovanje svojih soljudi in spoštovanje tudi svojih prednikov. Ne moremo pa imeti predstavnikov ljudstva, ki ki svoje lastne državljane zmerjajo s svinjami, lenuhi, zombiji in prostitutkami, zdaj pa z nekim dekretom zahtevajo od njih domoljubje. Ne moremo imeti predstavnikov ljudstva, ki prednike, ki so se borili za svobodo, zmerjajo z množičnimi morilci, zdaj pa zahtevajo neko domoljubje. Domoljubje je tudi še nekaj. Angleški filozof Samuel Johnson je že v 18. stoletju povedal, da je domoljubje tudi zadnje zatočišče

vse ostale pa za nedomoljube. In tega si predstavniki ljudstva pač ne moremo privoščiti. Še enkrat, za konec. Ne vrednot ne domoljubja se pri ljudeh ne krepi z nikakršnimi priporočili ne z dekreti, ampak predstavniki ljudstva lahko to pri ljudeh krepijo samo s svojim vzorom in delom v dobro ljudi. Ne z nekimi brezplodnimi razpravami v parlamentih, ki se zatekajo v preteklost. Ljudi zanima sedanjost in bodočnost in da bi to

Hvala lepa. Bom kar zajela več kolegov poslancev, ki so razpravljali. Zagotovo je tudi meni skupno to, kar je omenil kolega kolega Jonas Žnidaršič, osamosvojitev je bila skupinsko dejanje, nihče nikdar nikjer ni rekel drugače in drugače ni zapisano nikjer. To je bil kompleksen proces, ki je povzročil spremembe V družbi. Če se dotaknem – priporočila res niso dekret, so priporočila, ki govorijo o tem, kako in na kakšen način. V Novi Sloveniji smo se potrudili, potrudili, na kakšen način se da krepiti domoljubje. Gospod Premk, tudi vi ste politik in tudi iz vaših besed je vela politična razprava, pa vendarle se mi zdi, da je na področju kulture potrebno okrepiti vlogo kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, še posebej pri oblikovanju slovenske narodne identitete in domoljubja ter pri utrjevanju državotvorne zavesti, družbene etike, dialoga, medsebojnega spoštovanja ne glede na spol, generacijske in socialne razlike ter politično pripadnost. Za to je zadolžena kultura. Pri krepitvi vrednot slovenske osamosvojitve pomembno vlogo igrajo tako državne kulturne institucije, muzeji, arhivi, galerije, knjižnice, gledališča, opere kot tudi tisti zasebni akterji, ki ste jih vi tudi velikokrat in na odboru omenjali, tudi zasebne zbirke, tudi zasebniki, ki zbirajo in ki gojijo slovensko domoljubje. Bodisi je to v obliki filmov, ne vem, pa tudi pisatelji, pesniki, slikarji, glasbeni aranžerji, ki predstavljajo dogajanje iz tistega časa osamosvojitve, tudi pred njim – zagotovo je bilo pomembno, kdaj se je začela prebujati slovenska pomlad z različnih zornih kotov in vsebinsko na polju kulture kako drugače soočajo ter jo na ta način približajo gledalcem in poslušalcem, se pravi vsem državljanom. Pri tem nikakor niso zanemarljive tudi proslave in obeležitve državnih praznikov, čeprav smo dobili očitek, da se tega ne udeležujemo. Ampak jaz mislim, da v tej dvorani ni nikogar, ki ne bi šel na proslave in obeležil tega praznika na državnem ali lokalnem nivoju, ker so si ti dogodki, te proslave enakovredni. Zdi se mi, da je potrebno vrednote samostojne države krepiti. Kaj je drugega bolj priročnega oziroma bolj uporabnega, če ne priporočila?

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Kolegice in kolegi! Moja iskrena želja je, da bi po 32 letih, odkar imamo svojo državo, dejansko postali polnoletni, da bi odrasli in da bi vsi skupaj – ampak tu ima nalogo najprej vladajoča ekipa, da se razume – ta trenutek dosegli nek tretji, če hočete, nacionalni konsenz, če je bil prvi plebiscit in če je bil drugi vstop Slovenije v EU in Nato. Mi potrebujemo, kolegice in kolegi, tretji nacionalni konsenz, kjer bi se politika poenotila, ja, tudi narod, glede modernizacije slovenske države, glede izzivov, ki so pred nami, kakšen zdravstveni sistem želimo imeti, kakšno poslovno okolje, tudi davčno poslovno okolje želimo imeti – jasno, da atraktivno, ampak kaj določneje, kako bomo zmagovali v globalni bitki za talente. To so vprašanja pa še več jih je, preveč jih pa tudi ne sme biti, kjer bi morali doseči tretji nacionalni konsenz.

Slovenke in Slovenci zelo dobri, imamo svoje talente, znamo delati, in ja, se znamo tudi poenotiti. Ko je šlo za slovensko osamosvojitev, se je narod poenotil na plebiscitu, in zato v decembru vedno intenzivneje praznujemo, se v slovenski kulturi spominjanja spominjamo plebiscita, takrat narodove enotnosti. Vesel sem bil, da smo septembra 2005, bili smo v Vladi, ta naš državni praznik, 26. december, spremenili, ga oplemenitili. Do takrat smo namreč, saj se spomnite, praznovali dan slovenske samostojnosti, mi smo potem še dodali »in enotnosti«. In enotnosti. Narod je bil enoten. Seveda politika ni bila enotna, ampak to zdaj za nazaj je brez zveze. Dejstvo pa je, da če želimo imeti objektivni, če hočete strokovni, pogled, moramo razumeti, da je narod na plebiscitu takratni vladajoči politiki, če hočete Demosovi vladi, dal nalogo, da samostojnost izpelje. Ali si predstavljate, kje bi bili mi, ki smo bili takrat del Demosa, danes, če ta projekt ne bi uspel? Zategnili bi se v krtove luknje in tam ostali naslednje stoletje, najbrž. Hvala bogu nam je uspelo, vsem skupaj. Vsem skupaj. In ko govorimo o Muzeju slovenske osamosvojitve, nikoli ne mislim, aha, kdo bo zdaj tam imel največjo sliko, največji spomenik in tako naprej. Mi na to drugače gledamo, kolegice in kolegi. Dr. Premk se je spraševal, kje pa so zdaj, katere pa so zdaj te vrednote slovenske osamosvojitve. Mislim, da najkrajši odgovor na to vprašanje, ki je relevantno, vsak najde v Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Tam vse piše, zakaj smo se osamosvojili in tako naprej, zelo na kratko. Zelo na kratko. Res je, da si mi te današnje razprave nismo želeli, še enkrat iskreno povem. Veste pa, da je to pač odgovor na

se je veliko tudi izobraževal v zahodnem svetu in ima nek, tako sem pričakoval, svetovljanski pogled. Ampak da je šla vlada pod vodstvom dr. Roberta Goloba zdaj narod delit s to revanšistično potezo, pa res ne razumem. In zdaj očitati, ja kakšen je pa to muzej, saj prostori niso ustrezni pa zbirke ni ta prave – ja muzej se razvija!

objektov v samem muzeju. Saj muzej se pač razvija in raste daljše časovno obdobje. Je pa dejstvo, tako vsaj jaz osebno vidim pa nisem edini potem ko smo večkrat tukaj od ene od koalicijskih strank poslušali besede obžalovanja o slovenski osamosvojitvi, ker da se je takrat prekinila revolucija – ko smo decembra 2021 poslušali

da je ta politika zelo konsistentna. In ta zadnji korak je bila prav ta ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Kaj nas čaka v prihodnje, lahko samo čakamo. Na drugi strani pa ja, seveda, poveličevanje Čebin in tako dalje. Ampak, kolegice in kolegi, ali lahko vendarle po 32 letih odrastemo in se začnemo pogovarjati? Ampak iniciativa mora biti na vaši strani. Vi imate večino, vam so ljudje zaupali. Vi imate večino. Ljudje so vam zaupali. Začnite razpravo, začnite dialog o tretjem velikem nacionalnem konsenzu, naša vrata so odprta. Hvala lepa.

Vladi, ki jih je dal predlagatelj, ker je rdeča nit krepitev vrednot slovenske osamosvojitve in pozitiven odnos do samostojne države. To sem tudi že naredila na samem odboru, tako da bodo glede na priporočila moji odgovori tudi danes zelo zelo podobni. Torej, pri prvem predlogu priporočila, kjer priporočate Vladi, naj zopet vzpostavi samostojni muzej, ki je posvečen izključno slovenski osamosvojitvi, ponavljam, ponavljam, da muzej ni ukinjen, ampak je priključen Muzeju novejše in sodobne zgodovine. Torej ni ukinjen. Ostali so artefakti, ostala so tudi delovna mesta, tako da ne vem, zakaj namerno zavajate javnost in igrate na čustva ljudi. Ni pa zanemarljivo ponovno poudariti, da sta podporo združitvi muzejev izrazili tudi obe največji veteranski organizaciji, kar je bilo že danes tudi povedano, in sicer Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever, ki združujeta največ veteranov osamosvojitvene vojne. Tudi to vam mora povedati, da je priključitev Muzeja slovenske osamosvojitve k Muzeju novejše in sodobne zgodovine korektna, pravilna in predvsem smotrna odločitev. Jasno je, da bi bili veterani prvi, ki bi se oglasili, če to ne bi bilo tako, saj gre za vrednote, ki se jih čustveno dotikajo še bolj kot ostale. Treba je biti jasen, da so vsi javni muzeji nekje politični, če tako želite, saj jih ustanavlja država. Ministrstvo je del Vlade in države, kajne? Je pa od vsake vlade odvisno, koliko bo dopustila politično vmešavanje. Janševa vlada se je tudi na tem področju samovoljno vmešala, ko je omenjeni muzej ustanovila na hitro, brez javne razprave, brez kakršnekoli analize, mimo opozoril strokovne javnosti, brez dolgoročnega načrtovanja in investicijskih dokumentov, celo brez določene številne zbirke in primernih prostorov. To je recimo lahko en dober primer političnega vmešavanja. Več o muzeju tukaj jaz ne bom govorila, ker si ne želite strokovnega diskurza, temveč ideološko razpravljanje na plečih muzeja, ki pa tukaj nima nobene zveze s krepitvijo vrednot slovenske osamosvojitve. Torej osebno priključitev muzeja pozdravljam s strokovnega, finančnega in prostorskega vidika. Nadalje navajate v priporočilu tudi odstavek iz strategije, ki sem si jo že takrat tudi prebrala. Pa bom navedla ta odstavek, ki ga tukaj navajate: »Zagotavljanje dostopnosti do dediščine je eno najpomembnejših poslanstev dediščinskih ustanov.« S prebranim se seveda absolutno tudi jaz strinjam. Vendar ga je treba pravilno tolmačiti v smislu, da zagotavljanje dostopnosti do dediščine ni več dostopno, ker je bil muzej ukinjen – še enkrat, ampak muzej ni bil ukinjen! Ampak je samo priključen Muzeju novejše in sodobne zgodovine, kar pomeni, da še nadalje zagotavlja dostopnost do kulturne dediščine, pa ne kot samostojni muzej, temveč v sklopu drugega muzeja. Torej se za ljudi, kar se tiče zagotavljanja dostopnosti do dediščine, ni spremenilo nič razen lokacije. Nadaljnje priporočilo, ki ga navajate, govori o prenovi učnih načrtov, umeščenosti vsebin o osamosvajanju v šolah,

menim pa, da vsak učitelj dela po kurikulumu, ki ga določi ministrstvo, in se mi zdi prav, da potrebno avtonomijo učiteljev tudi pustite. Vsekakor verjamem, da večina učiteljev, profesorjev dobro ve, kaj so ključne teme ter kako in kdaj naj jih obravnavajo v šolah. Nadalje, obiskovanje muzejev kot didaktična metoda. Žal je dejstvo, da današnja mladina ne spada med obiskovalce muzejev, predvsem nekih pokrajinskih in zgodovinskih ne. Žal, še enkrat. Prej Madame Tussauds, kar sem že takrat navedla varianto, ali podobne oblike muzejev, ki imajo interaktivne vsebine, kar mlade seveda pritegne. Zato mladina v Muzeju slovenske osamosvojitve v teh dveh, treh sobah z nekaj artefakti nima kaj dosti početi, še manj pa na ta način popolniti znanje. Zato bi se prej strinjala z vašim predlogom uporabe spletne strani, ki je tudi v priporočilu, v šolah z imenom zbralismopogum.si, ki obravnava specifično temo, torej plebiscit, vojno, osamosvojitev, torej tematiko, za katero vi mislite, da je edina najpomembnejša. Torej razlog več, da specifičnega muzeja ne potrebujemo v didaktične namene, saj si lahko osnovnošolci in tudi srednješolci to ogledajo kar pri pouku, s tem si prihranijo čas pa eni tudi denar. Če pa že govorimo o obisku otrok, otrok, mladine v muzejih, kar osebno pozdravljam, je vsekakor bolje, da gredo na ogled na primer pokrajinskega muzeja ali muzeja novejše in sodobne zgodovine, kjer si ne bodo ogledali samo ene specifične teme, torej osamosvojitve Slovenije, temveč širše, torej zgodovino Slovencev nasploh. Takšno terensko delo je vsekakor za dijake, njihovo širjenje obzorij, krepitev pozitivnega odnosa do države bolj razumno in doprinese več tudi h krepitvi vrednot slovenske osamosvojitve in pozitivnemu odnosu do samostojne države. Nadalje. V predlogu priporočil, ki ga imam pred sabo, citiram vaš stavek: »Več kot polovica otrok ni znala obkrožiti, kdaj je Slovenija nastala.« To ste omenili, da je bilo to narejeno po neki anketi v eni osnovni šoli. S tem želite ponovno povedati, da je očitno tema premalo obravnavana v šolah, ker otroci tega ne poznajo. Jaz pa sem si seveda tako kot že zadnjič vzela čas in sem namesto ene osnovnošolske ankete, ki jo vi omenjate, našla v dokumentu z naslovom Razvoj državljanske vzgoje, kjer gre za konceptualni okvir in razvoj kurikuluma s teh področij. Našla sem recimo, kakšen je odnos do države. sem našla različne točke. Imamo recimo: slovenska zastava je zame pomembna, 88 %; do Slovenije čutim veliko spoštovanja, 88 %; v Sloveniji bi morali biti ponosni na to, kar smo dosegli, 91 ponosen sem, da živim v Sloveniji, 92 %. In tako dalje. V bistvu je iz te tabele nekje razvidno, da ima velika večina učencev pozitiven odnos do Slovenije in vsega, kar spada zraven. Veste, kaj pa mene skrbi? Da več kot polovica otrok ne zna pisati pravilno slovensko, sploh ne bere knjig, da jih vzgajamo predvsem mi starši v male egoiste, ki po vsej verjetnosti ne bodo imeli privzgojenih osnovnih lastnosti in vrednot ter pozitivnega odnosa do soljudi, kaj šele države. čas nam očitate, da naša vlada, torej mi nimamo ustreznega odnosa do slovenske osamosvojitve. Od kod vam te trditve? Od kod? Zaradi ukinitve majhnega, nepopolnega muzeja? Ker imate občutek pri omenjenih šolskih predmetih, da se še preveč govori o drugih predmetih in ne samo o osamosvojitvi?

pozitiven odnos do države, do naše Slovenije? Za to je potrebno več kot obisk muzejev, sploh tega, o katerem teče danes tukaj beseda. Pozitiven odnos do države se krepi skozi jezik, skozi kulturo, politično organiziranost, zgodovinsko zavest, pa ne samo 30-letno, izobraževanje, neko komunikacijo v družbi, začne pa se v družini, v najmanjši celici. Na koncu. Kolegica Dimic je sicer že omenila,

tako na državni kot lokalni ravni, saj z zasnovo programa posredujejo svoj pogled na vrednote samostojnosti Slovenije.« Tukaj, tako kot že zadnjič, se absolutno strinjam z vami, absolutno. Obiski državnih proslav so pomembni, vendar odkar sem pač jaz tukaj, torej v tem mandatu, imam občutek, da je to, kar sem citirala, samo mrtva črka na papirju, ker vas še na eni proslavi, večine, bom zopet poudarila, večine nisem videla, državni. Tako da mislim, da morate začeti

Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Jaz sem se ravno danes zjutraj, pred nekaj urami vrnil iz Izraela, kjer so nam mlade vojakinje, stare 19 let, 20 let, ena je bila celo poveljnica, 21 let stara, kazale in obrazlagale najbolj sodobne sisteme obrambe te samostojne države, ki naslednji teden praznuje 75 let obstoja, poznamo Iron Dome. sem jih prav to, o čemer danes teče beseda, kaj je tebe gnalo – ti dve kolegici, ti dve vojakinji sta bili Nemki – da si šla v Izrael pomagat svoji državi, torej državi Judov. Kaj mi je odgovorila? Odgovorila je, da čuti pripadnost, sploh v časih, ko se spominjamo holokavsta, ko se spominjamo vstajenja v Varšavi, 80 let je tega, se pravi tistega upora Judov v getu v Varšavi, in je rekla, čutim to pripadnost za svojo državo, da ji služim, da ji služim s srcem in da tudi vam Evropejcem predstavljam, kaj delamo, kako se izobražujemo, kako napredujemo, kako gledamo v prihodnost. Ampak da pa gledamo v prihodnost, je dejala, pa moramo poznati svojo preteklost, svojo zgodovino. In pravzaprav se danes pri tej točki pogovarjamo prav o tem. Prvi predlog govori o prošnji, pozivu Vladi, naj pusti, da je osamosvojitev glavni temelj naše države, na primer z Izraelom dvakrat mlajša, pa ne boste verjeli, po površini skoraj enaka. Izrael ima 10 % več ozemlja, mednarodno priznanega. Drugo do četrto priporočilo oziroma priporočila dva, tri in štiri pa gledajo v prihodnost. In če ne poznamo prvega priporočila, če ne upoštevamo prvega, prvega, to pomeni ponovne vzpostavitve samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve, ne moremo delati na drugem, tretjem in četrtem, ne moremo delati na prenovi kurikula. Zdaj pa nekaj letnic. Leta 2022, torej lansko leto, je bil izdan tale učbenik, Zgodovina 4, za gimnazijce in od 330 strani 16 strani o dogajanju, o vrenju demokracije, demokratičnih procesov v 80. letih in potem osamosvojitve, 4,5 % učne snovi, ki je čisto na koncu. Potem je itak matura, torej gimnazijci o teh dogodkih ne izvedo nič. In to je naš kurikul. Ta kurikul je bil enak leta 2012, ko sem bil sam gimnazijec, in je bil enak leta 2002, ko je bila gimnazijka oziroma je v srednjo šolo hodila ministrica dr. Asta Vrečko. In poglejmo, kaj je tisti isti kurikulum, isti Odpiram današnjo Mladino, Črni meseci je naslov, predsednik Vlade, izgleda, se zdaj še medij, ki je pred 30 leti sledil procesom osamosvojitve, demokratizacije, zdaj pa seveda podpira skrajno skrajno levico, pač tudi že počasi upira tej svobodi, že naslovnica pove, ampak to je samo za zraven. Ampak poglejte, celo v Mladini piše: zgodovina, ki se ponavlja kot farsa. Citiram: »Ministrica za kulturo Asta Vrečko je odšla na Čebine, kjer je imela spominski govor ob ustanovitvi Komunistične partije Slovenije leta 1937.« Potem pa naprej: »Opozicijski politiki so zgroženi in sprašujejo vlado, ali se je v imenu vlade poklonila nosilcem režima, ki so vpeljali avtoritarno diktaturo, ki je pustila za seboj več deset tisoč trupel in odpravila človekove svoboščine.« Ministrica pa kot izgovor pove, da je šla na to prireditev, na to obeležje zaradi tega, ker njena stranka zagovarja delavske pravice, ker zagovarja svoboščine, ker zagovarja ne In to je kurikul, ki je bil enak leta 2002, to je kurikul, ki je bil enak leta 2012, in to je kurikul, ki je enak danes, spoštovani kolegi in kolegice. Kako bomo mi gradili prihodnost? Vlada, sploh v Svobodi radi pravijo, ja, to je projekt ene stranke, to je projekt Janeza Janše. Ne, to ni projekt Janeza Janše. Osamosvojitev je bila projekt plebiscita, ki pa je seveda s pomočjo Janeza Janše in takratnih ministrov in takratnih politikov uspel. In ta muzej je pač delal na tem po 30 letih. Ta muzej bi moral biti ustanovljen leta 2001 ob 10. obletnici samostojne države, pa takrat pač ni bila desnosredinska vlada, izgleda, na oblasti. Moral bi biti ustanovljen leta 2011 ob 20. obletnici, pa tudi, izgleda, ni bila desnosredinska vlada. Potem je pa prišlo leto 2021, končno je Vlada ustanovila ta muzej, ob 30. obletnici naše državnosti. Prišli so nam čestitat, takrat ko smo začeli s predsedovanjem, se spomnimo, visoki gostje iz Evropske unije, vsepovsod smo prejemali čestitke. Kaj pa pri nas? V našem državnem zboru pa se zdaj pogovarjamo, ali je smiselno imeti te debate, in je škoda tudi tistih 14 ur, ki ste jih kolegi in kolegice porabili za brez zveze, čeprav zdaj predsednik Vlade pravi, da je bilo super, da smo jih porabili, ko smo spraševali vlado oziroma jo pozivali, naj obrne smer za 180 stopinj in dela res za prihodnost. Pa se bom še navezal, zakaj za prihodnost, in se bom spet navezal na Izrael. Kot vemo, Izrael na primer namenja 4,5 % bruto domačega proizvoda za razvoj, R&D, razvoj in tehnologijo. Vemo, kakšen zanemarljiv odstotek imamo v Republiki Sloveniji. In prav ta njihova zgodovina je podlaga, da lahko razvijajo svojo državo, da so velesila na področju cyber, se pravi na področju umetne inteligence, kibernetike in tako naprej. To je čisto plastičen prikaz tega. Dokler bomo mi svojo zgodovino takole omadeževali, da gre predstavnica ministrstva, ki skrbi za kulturo, na obeležje ustanovitve komunistične partije

stranke? Pa je iz stranke Zelenih, torej iz leve stranke. Ne bi preživela enega dneva. Pri nas pa – nič se ne zgodi. Zanimivo, da večinski mediji o tem ne poročajo, da morajo novinarji spraševati, ali je to šla kot gospa Asta Vrečko, dr. Asta Vrečko ali je šla to kot ministrica. Ampak saj logično, če je kurikul leta 2002, ko je ona bila gimnazijka oziroma srednješolka, ko se je učila to, kar se učijo naši mladi – ja ni čudno, da je šla! Saj ji človek sploh ne more več zameriti! Saj ji ne moremo zameriti, če se učijo 90 %, 95 %, kako je bila Jugoslavija super, kako smo imeli stanovanja mladi, kako je, ne vem, osma najmočnejša vojska na svetu in tako naprej. Ni čudno, spoštovani. In to so dejstva. Če mi želimo kurikulum spremeniti, da bo res gledal v prihodnost, da bo ustvarjal nove poklice z visoko dodano vrednostjo, poklice prihodnosti, potem moramo temelje graditi na naši preteklosti. In tu ne govorimo o preteklosti sto let nazaj, ampak govorimo o preteklosti, ko imamo med nami še živeče politike, veterane vojne za Slovenijo, ki nam lahko iz prve roke povedo, kako je bilo v tistih časih. Tudi kolega Horvat je eden izmed njih, ki je zdajle v dvorani. Vi pa takoj politizirate, da je to projekt SDS. To je pač … Saj za vse je SDS kriv, no. Zdaj smo že slišali, da je SDS kriv, da so bili samo štirje predstavniki iz Afrike na teh dnevih Afrike, za to je bil SDS kriv. Pa SDS bo zdaj kriv, ker, izgleda, ne bo Slovenija dobila sedeža za nestalno članico v Varnostnem svetu, bo spet SDS kriv. Pa to je najlažje, vreči »SDS je kriv«, idemo! spoštovani, glejte, ljudje bodo prej ali slej spregledali. Prej ali slej bodo spregledali to blestečo svobodo, kot ji vi pravite. Zdaj sploh ne boste več z javnostjo komunicirali, kot je predsednik Vlade včeraj dejal po svetu vaše stranke. Pač bodo nekaj sprejeli, v parlament po nujnem postopku, obdavčili – adijo. Ukinili še kakšen muzej, pripeljali Tita nazaj na Brdo, čudno, da še ne ovenčate tule gospoda Kardelja v Parku Sveta Evrope in se mu ne greste vsi priklonit. Ja, res, mislim, pojdimo, kajne! A veste.

v Parku Sveta Evrope, ki je organizacija, ki se bori za človekove pravice, za spoštovanje teh temeljnih pravic, stoji kip množičnega morilca. To je pa sramota. In zdajle še enkrat osebno pozivam, če tega poguma ni zmogel gospod Borut Pahor, pa naj ga zmore Nataša Pirc Musar, ki je vedno govorila, kako je vedno in kako bo vedno zagovarjala človekove pravice, in naj odstrani ta kip. Hvala lepa.

Osamosvojitev je zame sveta stvar in prepričan sem, da tudi za veliko večino Slovenk in Slovencev in njenih državljanov. Sam pripadam tisti srečni generaciji – res se imam za srečneža ki je prvi razred osnovne šole začela obiskovati, ne boste verjeli, še v Jugoslaviji, ampak zaključila ga je pa v samostojni in neodvisni Sloveniji. In zame je to velika stvar. Skratka, lahko bi rekel, jaz sem otrok samostojne Slovenije. Dal sem skozi celo osnovno šolo, pa potem gimnazijo, pa potem fakulteto, ampak ne boste verjeli, da se ne v osnovni šoli ne na gimnaziji in ne na fakulteti nismo učili o osamosvojitvenih procesih. Takrat, v naših časih še ni bilo tiste državljanske vzgoje, ki je zdaj vendarle dala tudi neke pozitivne rezultate, to je treba reči, ampak moja generacija, generacija štiridesetletnikov ne ve, zakaj je sploh razpadla Jugoslavija in zakaj je nastala Slovenija. O teh stvareh se v šolah nismo učili. Če se sam za te stvari nisi zanimal, enostavno ne veš. Stvari, ki so samoumevne, ponavadi ljudje ne cenijo. Stvari, ki se ti zdijo, da so priletele z neba, ne ceniš tako kot morda stvari, za katere se je bilo potrebno boriti, nekaj narediti, da jih vendarle imamo. In prav iz tega protesta, da nismo nikoli nič o osamosvojitvi delali, sem bil jaz potem, mislim, da eden izmed prvih, ki sem lahko magistriral na temo osamosvajanja na Fakulteti za družbene vede, kar je bilo takrat

Odgovor je najverjetneje zelo preprost: zato ker tem stvarem dajemo premajhen poudarek tako v muzejskem smislu kot tudi v šolskem smislu. Kolega poslanec Hoivik je prej govoril o Izraelu. Tudi sam sem imel priložnost, da sem kot študent nekaj časa preživel v Izraelu, kjer smo se prav tako družili z mladimi sovrstniki. In ena izmed debat, ki smo jih imeli, je bila kaj pa se oni učijo pri urah zgodovine. Saj veste, zgodovina Izraela je zelo bogata. Če odpreš Sveto pismo praktično notri lahko ogromno bereš o zgodovini Izraela. Ampak mene je zanimalo, kaj pa je tisti ključni poudarek. In oni dajejo ključni poudarek sedanjim generacijam, času, ko je nastajala sodobna država, se pravi po drugi svetovni vojni, da razumejo to dinamiko trenutnih razmer v državi, da razumejo, kako je država nastajala in kako se je razvijala. In to je isto, kar si jaz želim tudi za Slovenijo – da bi mlade generacije spoznale, zakaj smo se pravzaprav razšli z Jugoslavijo, kako je nastala Slovenija. Zdi pa se mi, da gredo stvari v zadnjem času, glejte, popolnoma v napačno smer, če so priporočila, ki so zelo dobronamerna in jih je predlagala Nova Slovenija, recimo naslednja, da naj se vzpostavi muzej, ki se bo osredotočil samo na osamosvojitev. Če koalicija trdi, da je bilo z vzpostavitvijo prejšnjega muzeja nekaj narobe, ima zdaj priliko, da bi ga sama na podlagi vseh potrebnih strokovnih podlag tudi ustanovila. Tisti, ki ste bili že v kakšnih evropskih prestolnicah, potem veste, da imajo muzeje praktično za vse mogoče stvari. Izberite si Berlin, Pariz, lahko kakršnokoli drugo evropsko prestolnico in boste lahko ugotovili, da je tam mala množica različnih muzejev, ki se posvečajo posamezni tematiki. In najverjetneje ni preveč bogokletno zahtevati, da bi si pa vendarle tudi slovenska osamosvojitev zaslužila svoj lastni muzej, ki bi bil specializiran za osamosvojitev. In to je eno izmed priporočil, ki jih predlagamo. Vladna koalicija pravi: ne, hvala lepa. Drugo priporočilo, ki ga predlagamo, je, da bi tem temam posvečali več pozornosti v šolah, da bi mlade s temi temami prej in tudi obširneje seznanjali. Na nek način se mi zdi, da so tudi učitelji padli na neko finto, da je osamosvojitev politična tema, da se je na nek način izogibajo, ker je to po njihovo politično občutljiva tema, da se, če je le možno, raje posvečajo kakšnim drugim temam, ki so dlje v preteklosti, dlje v zgodovini. Ker če obravnavaš slovensko osamosvojitev, potem si lahko zelo hitro obtožen, da politiziraš, da širiš politično propagando, kar je res skregano z vsako logiko. Ne bom pozabil primera, mislim, da je ena izmed gimnazij na ure državljanske vzgoje povabila Toneta Krkoviča. Karkoli si o Tonetu Krkoviču mislite, je bil pač takrat eden izmed akterjev te osamosvojitve. Da je bila to cela drama, se mi zdi absolutno nesprejemljivo. In ne vem še, kako bi lahko drugače delali za to, kot pa s temi priporočili, ki smo jih predlagali, da na takšen čisto prijazen način poskušamo narediti vendarle korak naprej na področju osamosvojitve. Potem ne vem več, kaj še lahko. Stvari pa zagotovo

Govorimo o vrednotah slovenske osamosvojitve. Te vrednote morajo res temeljiti na narodovi zavesti. Prvi temelj narodne zavesti je jezik, slovenski jezik. Zdaj sprašujem predlagatelje, ali vedo, kaj se je pred kratkim zgodilo v Wittenbergu. Vse tiho je bilo. Odkriti sta bili spominski plošči dvema utemeljiteljema slovenskega knjižnega jezika. In kdo iz vrst predlagateljev je bil na tem dogodku prisoten? Vse tiho je bilo. Ali znamo našteti štiri utemeljitelje slovenskega jezika, štiri najpomembnejše? Ne. Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Adam Bohorič in Sebastijan Krelj, to so bili štirje veliki možje, utemeljitelji slovenskega jezika, prvega in najpomembnejšega temelja slovenstva. Je pa res, da so bili vsi štirje možje protestanti in torej pripadniki ločine, ki je bila kasneje preganjana in izgnana z večjega dela slovenskega ozemlja v obdobju protireformacije. Ponavljam, prva vrednota slovenske narodne zavesti, narodnosti in tudi osamosvojitve je slovenski jezik! In ta se je začel razvijati že – v katerem stoletju? Pravkar sem povedala štiri utemeljitelje, 16. stoletju. Očitno je moralo preteči zelo veliko časa, več stoletij, da je narod spoznal vrednost, predvsem pa, da je bil zmožen objektivno, brez takrat verskih, pa kasneje tudi ideoloških predsodkov, ovrednotiti dela slovenskih protestantov. Se opravičujem, če sem koga spravila v zadrego, ampak tukaj govorimo o narodni zavesti in očitno ne znamo niti našteti temeljev oziroma tistih ljudi, ki so utemeljili narodno zavest! Tako bo očitno moralo preteči še nekaj časa, da bo tudi novejše vsebine, med katere sodi tudi osamosvojitev leta 1991, narod zmožen objektivno vrednotiti brez tega, da si posamezniki prisvajajo zasluge za to dejanje. Ker osamosvojitev ni njihov spomenik, osamosvojitev je dejanje, ki pripada državljankam in državljanom te države, katere narodna zavest je stara stoletja in stoletja. Tako je in tako bo in ta resnica bo vedno enaka, ne glede na to, koliko priporočil za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve bo še predlaganih s strani katerekoli politične stranke. Nobena si nastanka samostojne slovenske države ne more in ne sme lastiti, ker s tem ponižuje resnico in zgodovinski spomin. Bil je pa en, recimo temu en dober predlog, ki ga je podal gospod Jožef Horvat, tretji nacionalni konsenz. Bilo bi lepo, bo pa to verjetno zelo težko, izjemno težko, skoraj nemogoče, dokler bo v Sloveniji obstajala politična struja, ki se napaja s sovraštvom in svoje politike ne gradi na poenotenju, ampak na razkolu in v jedro tega razkola neprestano vleče tudi slovensko osamosvojitev. Kakšen tretji nacionalni konsenz, ko pa delu naroda vsako jutro, ko odpre internet ali pa socialne vsebine, v obraz butne verbalna gnojnica medijev skrajno desne politike?

– koronarno krvožilje gospoda Jožeta Pučnika? Ali je to res? To je res? Oprostite, jaz ne vem, če bi peljala svoja otroka v tak muzej, da bi to gledali. Kaj pa je to?! Kaj je to? Ali je to vrednota slovenske osamosvojitve? Jaz nisem mogla verjeti, ko sem to slišala, in še zdaj ne verjamem in zato sprašujem. Ali je res, da je s stropa visela inštalacija, ki je ponazarjala koronarno krvožilje gospoda Jožeta Pučnika? bog ve, kaj bi si gospod Jože Pučnik mislil o tem, če bi bil še živ. Upam, da počiva v miru. Hvala lepa.

Hvala

Hvala lepa za besedo. Na dnevnem redu so res priporočila, ampak veliko jih govori o muzeju osamosvojitve, ker je eno od priporočil tudi, da se ponovno vzpostavi muzej osamosvojitve, zato bom najprej nekaj besed namenila temu. Še enkrat bom prebrala iz strateškega načrta Muzeja slovenske osamosvojitve za obdobje 2022–2026, iz prvega poglavja o ustanovitvi, citiram: »Muzej je bil ustanovljen s ciljem, da se na enem mestu zbira, ohranja in preučuje premično kulturno dediščino, vezano na osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ter prezentira muzealije, s tem povezana znanja in vrednote ter zgodovinski čas konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let. Svoje poslanstvo bo izvrševal samostojno in v sodelovanju z obstoječimi slovenskimi in tujimi muzeji ter deležniki. Muzej je bil ustanovljen ob 30. obletnici razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. To je pomembna simbolna ločnica in hkrati v strokovnih krogih uveljavljena časovna distanca, po kateri javne institucije, zadolžene za ohranjanje premične kulturne dediščine, okrepijo svoja prizadevanja za prevzemanje gradiva od ustvarjalcev in imetnikov v svojo posest. Novo zbrano gradivo omogoča poglobljeno preučevanje, s tem pa nova spoznanja in možnosti za boljše razumevanje zgodovinskega časa in sodobnosti, še posebej to velja za osamosvojitev, ki je vrhunec prelomnega obdobja v slovenski zgodovini in začetek sedanjega obdobja. To obdobje je bilo sicer že vključeno v obstoječe stalne in občasne razstave, vendar ni nikjer žarišče, kamor sodi po svoji pomembnosti in prelomnosti v slovenski novejši zgodovini, zato bo muzej obstoječe vedenje nadgradil in razširil v sodelovanju z domačimi in tujimi deležniki. Muzej bo prezentiral prelomno obdobje v slovenski zgodovini v vsej celovitosti«, poudarjam, v vsej celovitosti, »z uporabo različnih pristopov in tehnik ter izvajal neformalne izobraževalne dejavnosti, povezane z demokratizacijo in osamosvojitvijo ter državnostjo Republike Slovenije.« Tudi v vseh naslednjih dokumentih, ki so bili v zvezi s tem sprejeti in posredovani, ali pa od strokovnjakov, ki so sodelovali pri tem, se ves čas poudarja, da je bil muzej zastavljen tako, da temelji na konstruktivnem muzejskem pristopu, na pričevanjih in vključevanju različnih strani. Različnih strani. Vemo, tako kot v katerikoli drugi zgodbi iz naše zgodovine je bilo več strani. Torej pričevanja in vključevanja različnih strani osamosvojitvene vojne in odpira tudi osebni razmislek obiskovalca. Muzej je bil ustanovljen zato, da bi sčasoma in skozi leta vključevanja javnosti pridobival gradivo, podobno kot mnogi slovenski muzeji. Ker je nov muzej, seveda ne more imeti že kar takoj ne vem koliko gradiva. Večkrat je bilo tudi rečeno, da je bil postavljen nestrokovno, na hitrico in tako naprej. Glejte, direktor Željko Oset je diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru na programu Zgodovina s temo Teharsko koseško sodišče v obdobju 1715–1718, doktoriral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na programu Sodobna zgodovina s temo Vloga in pomen Slovenske akademije znanosti in umetnosti pri oblikovanju slovenske znanosti, njegov mentor je bil dr. Božo Repe, ki je bil mentor recimo tudi pri doktoratu kolega Premka pa še pri kom. Torej, ali je to stroka ali ni? Od leta 2007 do 2012 je bil zaposlen kot strokovni sodelavec na portalu SIstory, mladi raziskovalec, asistent z doktoratom na Inštitutu za novejšo zgodovino, od 2014 pa na Univerzi v Novi Gorici. Bil je tudi v. d. dekana Fakultete za humanistiko in član izvršilnega odbora Zgodovinskega društva Ljubljana. Pri projektu je sodelovala tudi dvojna doktorica Verena Vidrih Perko, publicistka in pesnica ter arheologinja z doktoratom znanosti iz rimske arheologije, ki ga je zagovarjala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. S področja muzeologije se je najprej izobraževala na poletnih šolah ICOM Masarykove univerze v Brnu na Češkem. S prestižno štipendijo Paula Gettyja se je izpopolnjevala na univerzah in v muzejih v New Yorku, Los Angelesu, Bostonu, Filadelfiji in drugje v ZDA ter na East England University v Norwichu. Študij muzeologije muzeologije je zaključila na Univerzi v Zagrebu, zaposlena je bila kot mlada raziskovalka v Mestnem muzeju in na Univerzi v Ljubljani. Od leta 1988 je zunanja sodelavka na arheološkem oddelku Filozofske fakultete z nazivom docentka za rimsko arheologijo. Od leta 1997 je bila zaposlena kot kustosinja arheologinja v Gorenjskem muzeju v Kranju. Je avtorica in muzeološka vodja več stalnih in občasnih razstav, je tudi pobudnica in soustanoviteljica doktorskega študija heritologije in nosilka predmeta muzeologija pri predmetu arheologija za javnost in upravljanje z arheološko in upravljanje z arheološko dediščino na arheološkem oddelku ter predavateljica na individualnem doktorskem študiju Heritologija na Filozofski fakulteti v Ljubljani, mentorica pri številnih diplomskih, magistrskih in doktorskih delih. Je tudi pobudnica in izvajalka izobraževanj za slovenske muzealce pri Slovenskem muzejskem društvu, aktivna članica več slovenskih strokovnih in znanstvenih mednarodnih društev, ILA, ICOM, Mednarodni komite za muzeje s sedežem v Parizu. Sodeloval je tudi dr. Marko Štepec, muzejski svetnik, vodja kustosov v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. In še cel kup drugih ljudi, ki jih nekateri tukaj označujete, da niso stroka, da je ne vem kdo postavljal, kako bo muzej izgledal in kaj se bo v muzeju dogajalo. Tukaj je bilo rečeno, da osamosvojitev ni edini prelomni dogodek v zgodovini Slovencev. Res ni, je pa zagotovo najpomembnejši, vsaj v novejši zgodovini. Dejstvo je, seveda, da od osamosvojitve živimo v samostojni demokratični Sloveniji, pred tem pa smo živeli v različnih državah z drugimi narodi, nikoli samostojni, kjer smo se morali občasno podrejati. Včasih smo imeli tudi več pravic, v Avstro-Ogrski, recimo, je bil tudi uradni jezik slovenski, tako kot je recimo danes v Evropski uniji eden od uradnih jezikov, in podobno. Res se je marsikaj moralo zgoditi tudi pred tem, da smo naredili ta pomembni korak. Kot je bilo omenjeno, od začetkov, od Karantanije, od prvih knjig v slovenskem jeziku do taborov, pomladi narodov, borbe za severno mejo, tigrovcev, 57. številke Nove revije, tudi upora partizanov in borbe proti fašizmu in nacizmu. vseh teh letih je marsikdo govoril o Slovencih. Poznamo, kajne, predsednica nas je hotela malo podučiti, stati in obstati in še marsikaj. Jaz sem na tem območju Občine Velike Lašče tudi izvoljena, tako kar dobro poznam in se udeležujem mnogih mnogih dogodkov, ki so namenjeni temu, pa ne govorim samo o Trubarju, tudi o vseh drugih, ki so pomembni za ohranitev jezika in postavitev slovenskega jezika, ne samo za nas, ampak tudi za druge, na pomembno mesto. vseh teh desetletjih, pa tudi stoletjih, verjetno, je bilo veliko želja, da zaživimo skupaj v samostojni Sloveniji, vendar do tega nikoli ni prišlo. Prišlo je leta 1991. Zato pravim, da so to vsi pomembni mejniki, ampak zagotovo so neprimerljivi s trenutkom, ko se je Slovenija dejansko osamosvojila in ko smo kot narod narod zaživeli v samostojni državi. Vemo, da so še danes celo blizu nas narodi, ki svoje države nimajo, pa se zanjo že dolgo trudijo. Mimogrede, tudi v Državnem zboru do prve Janševe vlade nismo imeli nobenega obeležja o slovenski osamosvojitvi. Zdaj se vsi slikamo tukajle zunaj v preddverju pred zastavami in pred kratko zgodovino. Obiskovalci Državnega zbora so si običajno pogledali znamenito fresko zgodovina slovenskega naroda gospoda Slavka Pengova, ki je še danes seveda na ogled, ampak leta 2008 je bila postavljena ta spodnja razstava, kolegi poslanci ste jo verjetno že videli, ki pove dejansko nekako od Karantanije naprej, kako smo prišli do plebiscita in do samostojne države. Seveda je veliko dogodkov, veliko pomembnih stvari se zgodilo in na vse te je seveda treba opozarjati in z vsemi temi je prav, da se ukvarjamo. Kolega Premk je rekel, da s priporočili ne bomo nič dosegli. Če je prebral priporočila, priporočila niso namenjena državljanom, ampak so namenjena Vladi. S priporočili predlagamo, da se ponovno vzpostavi samostojni muzej, ki bo posvečen izključno slovenski osamosvojitvi in bi bil tudi osrednji javni zavod za hrambo od pričevanj do dokumentov, povezanih z obdobjem osamosvojitve, ki bi imel tudi seveda za to primerne prostore, bi uvajal interaktivni pristop in tako naprej. Predlaga se tudi oziroma priporoča Vladi, da prenovi učne načrte oziroma da strokovni svet, ki se ukvarja s pripravo smernic za učbenike in tako naprej, pri spremembah malo bolj pogleda, okrepi tudi to obdobje. Zato ker dejansko vsi skupaj ugotavljamo, lahko se strinjamo s to analizo, o kateri je govorila kolegica Dimic, ampak ni edina, recimo tudi dr. Prebilič, ki na Fakulteti za družbene vede poučuje, pogosto predava in govori o tem, kako premalo mladi vedo o osamosvojitvi, in izvaja cel kup predavanj in tako naprej. To je eno od priporočil Vladi – da se pogleda učne načrte. Dejansko je seveda veliko več napisanega o preteklih obdobjih kot o tem, ampak seveda, dokler so akterji akterji še živi – že v sredo smo ugotavljali, da jih že kar nekaj ni več med nami – je treba pač ta pričevanja zbrati in stvari pogledati z več zornih kotov. priporoča, da se usposablja učitelje ne samo didaktično, ampak tudi vsebinsko, ker ima tudi od učiteljev premalo znanja s tega področja, zato ker seveda, spet, gre za novejšo zgodovino, gre za novejše obdobje in stvari niso že leta in leta zapisane v knjigah. Je pa v tem času izšlo veliko knjig, veliko dokumentov je bilo objavljenih ali pa se objavljajo, veliko pričevanj je bilo posnetih. Kot sem že v sredo povedala in smo se pogovarjali na odboru, ogromno enih aktivnosti, tudi po zdajšnjih muzejih ali pa tudi sicer. Recimo mi na Igu obeležujemo vse pomembne dogodke iz tistega časa, sicer v okviru Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, torej prvo prisego 2. junija prvih nabornikov, ki so bili v Pekrah in na Igu, potem sestrelitev helikopterja nad Ljubljanskim barjem, potem uničenje oddajnikov na Krimu, vzpostavitev centra, kjer so se,

To delajo tudi drugi in hvala bogu, da delajo, ampak potrebujemo nek center, ki bo nekako te stvari koordiniral oziroma da bomo vsaj imeli nek register, kaj vse imamo. Ker kot rečeno, je sedaj to po različnih muzejih, ampak nikjer ni to bistvena in glavna zadeva pokrajinskih muzejev, pač pa se ukvarjajo s celim obdobjem zgodovine v svoji pokrajini, seveda pa zraven dodajo tudi te vsebine iz časa pred in v času osamosvojitve. In tudi priporočilo Vladi, da razpisi na področju kulture, bom bom rekla, spodbujajo recimo, da se snema filme o slovenski osamosvojitvi in tako naprej, najbrž to ni slabo priporočilo. Poglejte, Hrvaška pa tudi mnogi drugi imajo cel kup filmov, cel kup dokumentarcev, mi imamo, mislim, da dva dokumentarca Jožeta Možine, pa ne vem, zdajle ob

to je najbrž vse premalo, da bi dejansko dobro poznali to obdobje, ki pa je seveda zelo kompleksno in nikoli ni samo en dogodek ali pa samo 10 dni vojne, pred tem se je moralo mnogo zgoditi, in eni so bili vpoklicani eno leto, ne 10 dni. da temu so namenjena priporočila. Ko bomo vse te stvari ali pa če bi jih tako približno delali, sem prepričana, da bi potem tudi naši mladi mnogo več vedeli o tem obdobju. Jih pa zanima, vemo, da jih, ker kot sem rekla, mi organiziramo, ne vem, spominski dogodek na sestrelitev helikopterja JLA, ki je načrtoval v bistvu uničenje Iga oziroma tam centra, kjer so bili prvi slovenski vojaki, in na to pride veliko mladih. To jih zanima, se vključujejo. Mislim, da je naloga nas vseh, da v tem smislu osveščamo, in da ta priporočila Vladi pomenijo, kot rečeno, priporočila. Vlada in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Strokovni svet za splošno izobraževanje pa za poklicno in strokovno poklicno in strokovno izobraževanje se bodo potem odločali, koliko česa, kaj dodati, kaj manjka, zato da bomo mogoče imeli malo boljše rezultate čez nekaj časa na teh raznih anketah in analizah, ko sprašujemo o tem, kaj mladi ali pa vsi Slovenci vemo o tem obdobju. Ne gre samo za to, ali poznamo datume praznikov, to najbrž poznamo, ker smo takrat prosti, ampak domoljubje pa poznati zgodovino je

Hvala lepa. Zato rabimo strokovno delo v Muzeju novejše zgodovine in strokovno delo pri zgodovinopisju. Helikopter, ki je bil sestreljen na Ljubljanskem barju. Glede na to, da sem jaz spisal poglavje o Obrambni vojni Slovenije leta 1991 v Ljubljanski pokrajini – v tem helikopterju so umrli trije ljudje in ni letel na noben napad na Ig. Kar vem, da se rado govori, da se to skozi ponavlja, ponavlja, da je bil helikopter poln nekih niških specialcev. Mimogrede, v Nišu nikoli ni bilo specialcev, ampak so bili samo padobranci. In ta helikopter ni letel v noben napad na Ig. Glejte, tudi JLA ni bila tako zabita, da bi en helikopter poslala v napad na celo mesto. Hvala.

čeprav je bilo že takrat marsikaj povedanega o ukinjanju Muzeja slovenske osamosvojitve, da ne gre za ukinjanje, da gre za pripojitev artefaktov, ki so zbrani v tem muzeju, v Muzej novejše in sodobne zgodovine. Ne vem sicer, kam bodo obesili tisto koronarno ožilje dr. Pučnika. Kolikor sem jaz poznala dr. Pučnika, bi ob takem artefaktu samo glasno zavzdihnil, po mojem mnenju pa gre za sramotenje dr. Pučnika in spomina nanj. Kar se tiče nastopa, ki ga je prej imel kolega Tonin v zvezi s tem, da v naših šolah učitelji ne poučujejo dovolj osamosvojitve tudi zato, ker naj bi bila ta tema spolitizirana. Ja kdo pa jo je spolitiziral, kolegi? Od leta 1992 naprej tisti, ki se je samooklical za prvega in edinega osamosvojitelja, ko je rekel, da so volivci na teh volitvah osamosvojiteljski kapital napačno porazdelili, ker je ta opcija takrat izgubila volitve in ta stranka za las prišla v Državni zbor, mislim, da je dobila 3,5 % glasov. Zato bom zdajle začela ponavljati samo sebe izpred dveh dni. Namreč, nam se ves čas očita, se pravi naši levosredinski, levoliberalni opciji, češ da smo mi tisti, ki omalovažujemo vrednote osamosvojitve, da premalo resno ohranjamo spomin na ta vrhunec slovenske zgodovine, in jaz se strinjam, da je šlo za vrhunec slovenske zgodovine. Šlo je za skupni uspeh za nastanek države. In še enkrat ponovim, osamosvojitev ni solo projekt enega samega človeka, za osamosvojitev je zaslužnih mnogo zelo znanih osebnosti in zelo veliko neznanih ljudi, ki so delovali v Teritorialni obrambi ali pa slovenski policiji, o kateri se pa sploh nič ne govori in se slovenski policiji sploh ne daje nobene zasluge, predvsem ne za desetdnevno vojno, pa je imela ključno vlogo. Osamosvojitev je, spoštovani kolegi in kolegice, jedrna točka naše države, njen vrhunec po večletnem dogajanju, če strnemo obdobje od srede 80. do začetka 90., se pravi v ta čas pred in ob plebiscitu in nato razglasitev države in desetdnevno vojno. Osamosvojitev je, spoštovani, skupna vrednota nas vseh. In prav je, da to vedno znova ponavljamo, in prav je, da to vedo tudi naši otroci. Moj sin to ve. Zato želim ponoviti nekatera dejstva, faktografijo. V tej stavbi, spoštovane kolegice in kolegi, so bili po civilnodružbenem vrenju, potem ko so kulminirali ob aferi Depala vas leta 1988, 27. septembra 1989 sprejeti ustavni amandmaji, ki so omogočili prve večstrankarske volitve aprila 1990. Ustavne amandmaje je torej sprejela takratna skupščina, ki jo je vodil nedavno preminuli kolega Milan Potrč. 27. decembra je ta skupščina, ki jo je vodil kolega Milan Potrč, razpisala volitve za april 1990. In kdo je zmagal na teh aprilskih volitvah, katera politična stranka, če pogledamo posamično? Pa da se vsi spomnimo in si zapomnimo: ZSMS, LDS, drugi so bili tako imenovani prenovitelji, SDP. A ker je bila takrat že ustanovljena koalicija Demos – ki je seveda skupaj, vse stranke Demosa so dobile skupaj več – je ta sestavila vlado. Znotraj Demosa so bili prvi Slovenski krščanski demokrati, nasledniki sedite tamle, Nova Slovenija. Zato je na precejšnje razočaranje dveh strank, SDSS in SDZ, ki sta pričakovali mnogo boljši rezultat na teh prvih volitvah, vlado prevzel in sestavil Lojze Peterle. Zato. Ker so Krščanski demokrati dobili, mislim, da okrog 13 %. In kdo je dobil volitve za predsedstvo, ki so prav tako tekle takrat? Milan Kučan. Kdo je vodil vlado v času osamosvajanja? Krščanski demokrat Lojze Peterle. In kdo je bil predsednik države v tem času? Komunistični prenovitelj Milan Kučan. Oba sta zaslužna za gladek potek osamosvojitve. Ko svetovna zgodovina vrednoti takratno dogajanje, kot glavni in osrednji dogodek razpada bivše SFRJ navaja nek drug dogodek, in sicer odhod slovenskih komunistov s 14. izrednega kongresa Zveze komunistov Jugoslavije konec januarja 1990. Delegacijo slovenskih komunistov in njen odhod iz Beograda je takrat vodil dr. Ciril Ribičič. V sredo smo kljub vsem tem nespornim dejstvom poslušali krajši ekspoze o zgodovini po spominih takratnega obrambnega ministra. Pri tem je najprej treba narediti vsebinski popravek tega nastopa, in to zaradi navajanja napačnih dejstev, ki pa so bila sicer javnosti v vsem tem času že večkrat pojasnjena. Namreč ko je takratni, se pravi prvi obrambni minister govoril o srečanju Milana Kučana in Cirila Ribičiča pri italijanskem zunanjem ministru Pieru Fassinu, je spet zavajal in napačno interpretiral, češ da sta ga rotila, da naj neodvisnosti bivših jugoslovanskih republik ne podari desnici, češ da naj bi šlo za prošnjo, da naj evropska levica ne prizna Slovenije. To nikakor ni res. Oba, ki sta bila na tem srečanju s Fassinom, sta večkrat jasno razložila in povedala, kako je teklo to srečanje in kaj so se pogovarjali, da sta Fassina prosila, da naj evropska levica pohiti s priznanjem Slovenije in da naj tega trenutka ne zapravi in ne prepusti evropski desnici. To so dejstva. Takih zlonamernih, napačnih interpretacij je bilo v 30 letih še več. Da se ljudi razdvaja pri tem, kdo je bolj in kdo manj zaslužen za osamosvojitev, ker je nekdo, kot sem že poudarila, leta 1992 svoj volilni poraz pripisal napačni presoji ljudi, češ da so napačno porazdelili osamosvojiteljski kapital. Mimogrede, tudi mnogi ministri iz te prve Demosove vlade so imeli strahove in pomisleke zaradi odhajanja in zapuščanja Jugoslavije. Takratna ministra za gospodarstvo in finance Mencinger in Kranjec sta namreč predvidevala strahotno ekonomsko katastrofo zaradi izgube jugoslovanskih trgov in ju je bilo strah. Zunanji minister dr. Rupel pa je bil v strahu in v skepsi, kdo sploh nas bo priznal, in je deloval v tej smeri, da bi nas čim več držav priznalo, ampak ta strah je imel. To vse se je dogajalo v tistem negotovem času. Zato je prav in je tudi pravi čas, da po 32 letih in pol vse to prepustimo stroki, zgodovinski stroki, zgodovinarjem, ne pa, da še naprej živimo oziroma živite v letu 1991, tako kot so nekateri še 45 let potem živeli v letu 1945. Če vam je res kaj do zgodovinskih dejstev, pa je že zdaj zares pravi čas, da raziskovalcem, zgodovinarjem, strokovnjakom omogočimo dostop do vseh dokumentov takratne politike in predvsem do arhiva Teritorialne obrambe, da bo za zgodovino in za otroke jasno, kdo, kdaj in kako so tekla povelja in komande iz bunkerja v Cankarjevem domu v času desetdnevne vojne, kjer je ves čas bival in bivakiral takratni obrambni minister Janez Janša. Zdaj še nekaj o deklaraciji o vrednotah osamosvojitve, o teh priporočilih Vladi. Mislim, da je po 32 letih in pol pravzaprav taka deklaracija deplasirana, razen če imajo kolegi predlagatelji težave s spoštovanjem zavez, ki so jih pred 32 leti, 32 leti in pol dale takratne politične stranke, naše predhodnice. Prvič. Ključna deklaracija, ki smo jo množično izvedli Slovenci in Slovenke, je bil plebiscit, namreč ko smo šli 23. decembra 1990 na volišča in obkrožili za. Jaz sem imela to priložnost, da sem to naredila, ker sem bila takrat stara 18 let, bili tudi nekateri drugi kolegi takrat, dr. Premk, če se ne motim, je bil tudi takrat star 18 let, 19. Na plebiscitu smo se z 90-odstotno podporo izrekli za lastno državo, za samostojno državo in na to moramo biti vsi ponosni, tisti, ki smo se takrat izrekli za, in vsi tisti, ki se pač niso mogli izreči, ker so mlajši. Naša skupna deklaracija osamosvojitve je plebiscit, je torej zaveza za vse, ki smo se udeležili, in tudi za tiste, ki se tega zaradi mladosti niso udeležili. Drugič. Ponovila bom za predsednico Državnega zbora, kolegico Urško Klakočar Zupančič izpred dveh dni: za vse politične opcije, za vse današnje naslednice takratnih političnih strank pa je ključna in osrednja zaveza sporazum političnih strank, ki so ga prvaki političnih strank podpisali 6. decembra 1990 v tej stavbi v velikem salonu, tik preden je takratna skupščina, ki jo je vodil dr. France Bučar, sprejela zakon o plebiscitu. Naj še enkrat vse skupaj spomnim na vsebino sporazuma o podpori plebiscitu s strani vseh političnih strank. Ta sporazum so podpisali: Lojze Peterle v imenu SKD, bil je tudi predsednik vlade; Ivan Oman, član predsedstva v imenu Kmečke zveze; Jože Pučnik, predsednik Demosa, SDSS; Spomenka Hribar SDZ; Dušan Plut, član predsedstva, Zeleni; Franc Golija Liberalna stranka; Roberto Battelli za manjšine; Franc Gradišar za neodvisne poslance; Viktor Žakelj Socialisti; Jožef Školč ZSMS, LDS; Ciril Ribičič in Miran Potrč SDP. Vsi omenjeni prvaki so se v imenu svojih političnih strank in nas, ki smo njihovi nasledniki – in vsi smo njihovi nasledniki, vseh teh političnih strank, ki so bile takrat zastopane v Državnem zboru, še vedno smo tukaj nasledniki takrat zavezali, prvič, da si nobena politična opcija ne bo lastila zaslug za uspeh plebiscita, in drugič, izjemno pomembno, da si nobena politična stranka v tej državi ne bo lastila zaslug za osamosvojitev. Naj vse še enkrat spomnim, kdo je prek javne televizije nagovoril državljanke in državljane v soboto, 22. decembra 1990, na predvečer plebiscita in nas vse skupaj pozval, da gremo in glasujemo in obkrožimo za neodvisno in samostojno državo. To je bil – kdo? Predsednik predsedstva Slovenije Milan Kučan. Upam in si želim, da posnetek še hrani javna televizija in da ga zdajšnji upravljavci iz bogatega arhiva Televizije Slovenija niso izbrisali. Prej je kolegica govorila o tem, da sta bila narejena samo dva filma, dva dokumentarca o osamosvojitvi. To nikakor ne drži. In omenjala je samo enega avtorja. To nikakor ne drži. Ena ključnih avtoric in razlagalk osamosvojitve je dr. Rosvita Pesek, moja cenjena nekdanja kolegica, ki zelo dobro ve, kako in kaj je bilo z osamosvojitvijo. S tega področja je tudi doktorirala. In kolikor jaz kolegico poznam, za razliko od omenjenega kolega nikoli ni zavajala in izrabljala zgodovinskih dejstev. Jih je interpretirala na nek svojstven način, ni pa zavajala, kolega pa je. Zato prosim, spoštovani kolegi, vrnimo zgodovino zgodovinarjem, izobraževanje učiteljem, spoštujmo zaveze, ki so jih dali naši politični predhodniki. Mi pa se posvetimo sedanjosti in reševanju aktualnih problemov, tako bolečih in perečih za ljudi. Že danes popoldne bomo imeli sejo o rebalansu proračuna. Kmalu pa bomo pravzaprav skupaj morali iskati kompromis za zdravstveno reformo, ne glede na to, kako so danes naši pogledi na ta predlog, ki se pripravlja, različni. Najti bomo morali skupen kompromis in ohraniti javno zdravstvo. Hvala.

Moram se opravičiti. Ja, res je tudi dr. Rosvita Pesek napisala več knjig na temo osamosvojitve, tudi iz tega dejansko doktorirala in pripravila tudi nekaj dokumentarcev. Tako da se opravičujem, narobe rekla, da je samo dr. Možina. V zvezi s tem, kar je bilo povedano o helikopterjih, Toni Mrlak je bil sestreljen nad Rožno dolino in to ni tisto, o čemer sem jaz govorila. Nad Igom so leteli trije helikopterji, ki so bili helikopterji agresorske JLA. Takrat je bila prepoved leta nad Slovenijo in strelec je izpolnil ukaz. Izjavo o tem je dal vodja koordinacije obrambe mesta Ljubljana gospod Starc, da so bili helikopterji nad Igom oboroženi, in tudi gospod Butara, mislim, da je predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, da so ti helikopterji imeli ukaz za napad na 510. učni center na Igu.

dopolnim ali obrazložim, predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič nas je malo izzvala, če se ne zavedamo, kaj je prva narodna zavest. Zagotovo je to slovenski jezik. Da nismo bili v Wittenbergu – glejte, nismo dobili vabila, verjamem, tudi to je bila ena izmed njenih službenih poti, tako da je prav, da seveda o tej službeni poti tudi kaj več izvemo v Državnem zboru. Zagotovo pa ni to edino. Saj imamo Slovenci, in se o njih tudi v osnovni šoli učijo, Brižinske spomenike, Stiške rokopise in tako naprej, ki so osnova in seveda temelj tudi našega slovenskega jezika. Nacionalni konsenz se mi zdi, da je potreben. Potreben je vsakokrat, vsako leto, pri vsaki razpravi, če želimo demokracijo krepiti. Je pa nekaj res kako in kaj bo s slovensko samostojno državo? Jaz sem bila tudi ena izmed, ker sva s kolegico Šetinc, mislim, da isti letnik, ki smo že lahko šli na volišče, in obkrožila za plebiscit, pa naj povem, da je bilo kar veliko razprav, veliko deljenih mnenj. In sem vesela, da so Slovenci zmogli tako enotnost in, hvala bogu, slovenskemu narodu po osamosvojitvi ni bilo potrebno jesti trave, kot so nekateri politiki z leve strani strašili narod. Bilo je o tem veliko govora. Upam, da bo kdaj tudi to kje zapisano, kako so in kakšno prihodnost so Sloveniji napovedovali – da bomo jedli travo. Lahko rečem, da je zagotovo plebiscit tisto javno ali glavno sporočilo, trenutek slovenske zgodovine, in prav je, da se o tem bere, da se o tem seveda govori in da se to še dodatno izpostavi. Ampak zato je bil ustanovljen ob 30-letnici slovenske države Muzej slovenske osamosvojitve, za katerega je ministrica dr. Asta Vrečko dejala: »Ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve je bila ideološki projekt prejšnje vlade. združitvijo obeh institucij se zasleduje argument strokovne in muzejske javnosti, da se sodobne in novejše zgodovine ne sme ločevati.« S to izjavo je pokazala svoje nerazumevanje in nezmožnost dojemanja procesa slovenske osamosvojitve kot projekta narodne enotnosti, ki je združil vse Slovenke in Slovence različnih prepričanj, to, kar smo danes že večkrat poudarjali, in političnih usmeritev, a s skupno željo – živeti v samostojni državi. In še enkrat povem, še enkrat poudarjam, da slovenska osamosvojitev ne more in ne sme biti ideološki projekt To smo ves čas tudi v priporočilih, v gradivu, v katerem smo izluščili štiri priporočila, jasno v Novi Sloveniji zapisali: slovenska osamosvojitev ne more in ne sme biti ideološki projekt kogarkoli, zlasti pa se ne sme z nasilno ideologizacijo marginalizirati, zapreti v vlažno klet nekega skupnega muzeja, tako potisniti v kot zgodovine in s tem tudi v kot zavesti velike večine državljanov, zlasti pa mladih rodov, ki nimajo neposredne izkušnje ali spomina iz časov osamosvajanja. Res je, danes smo tukaj. Tudi kolegica Paškova je rekla, spomnim se. Tudi jaz se spominjam. Ampak ta spomin na čase ne sme biti zaprt v naših glavah in je prav in s tem namenom je bil Muzej slovenske osamosvojitve tudi ustanovljen. Naj povem, še enkrat poudarjam, ob 30. obletnici slovenske samostojnosti kot pomembni simbolni ločnici in hkrati v strokovnih krogih uveljavljeni časovni distanci je po 30 letih čas in je primeren čas za samostojni muzej, ki ki bi bil zadolžen za ohranjanje nepremične kulturne dediščine in seveda okrepil svoja prizadevanja za prevzemanje gradiv od ustvarjalcev in umetnikov in s tem tudi predajanje posesti. Novo zbrano gradivo bi omogočalo poglobljeno poučevanje, s tem pa nova spoznanja in možnosti za boljše razumevanje zgodovinskega časa in sodobnosti. Še posebej to velja za osamosvojitev, ki je vrhunec prelomnega obdobja v slovenski zgodovini. Zakaj ne želimo temu in tem razpravam narediti konca in imamo ustanovljen muzej slovenske osamosvojitve,

od Primoža Trubarja, Brižinskih spomenikov do Stiškega rokopisa, vse to je del slovenskega, seveda, predvsem pa novodobno, po letu 1990 oziroma eni ste rekli po 1988, ko se je začelo pomladno prebujanje v državi. Številne države po Evropi imajo take muzeje, bodisi Estonija, Latvija, Litva, tudi Poljska, ki so posvečeni vsem, ki so pripomogli k prehodu iz diktature. Ja, iz diktature. Zato se je tudi Slovenija osamosvojila in prešla v demokracijo. Ampak enostavno ta vladna koalicija očitno ne razume prehoda Slovenije iz diktature v demokratičen čas. bi res priporočili, še enkrat ponavljam, vsa štiri priporočila, ki smo jih podali, da se vendarle za osrednjo javno hrambo in predstavljanje zgodovinskih virov iz obdobja osamosvojitve omogoči muzej slovenske osamosvojitve, ki bi omogočal proces spoznavanja osamosvojitvenih teženj, procesov in krepil narodno zavest. Bilo je rečeno, če še pokomentiram nazaj, kolegica Rajbenšujeva je rekla, da je že povedala na odboru, da so se po

da je ta raziskava – iz katerega leta? Ta raziskava je stara 15 let, 10, 15 let. Se pravi, da govorimo o tem, kako in da vse dobro poteka, na podatkih, ki niso bili obnovljeni, ki spadajo, mislim, da 10, 15 let nazaj. Se pravi, ravno s tem namenom smo želeli tudi na področju izobraževanja in kulture z našimi priporočili okrepiti, da bi se te zadeve bolj podrobno in bolj pogosto preverjale, hkrati pa tudi krepile pozitiven odnos prebivalcev Republike Slovenije do samostojne države. Ti podatki so stari. Bilo bi potrebno te podatke seveda preveriti, enega izmed njih sem že omenila, na osnovni šoli v Novi Gorici, kjer je – sem slišala nek očitek vzorec reprezentativen, ni šlo zgolj za nekaj otrok, ki niso znali odgovoriti, kdaj oziroma zakaj se je Slovenija osamosvojila in od česa, ali od SFRJ ali od Kraljevine Jugoslavije. To je dovoljšen in dovolj zgovoren podatek, da se vprašamo, kaj, kje, zakaj smo zgrešili cilj oziroma kaj delamo narobe, da to ni v zavesti vsakega državljana in državljanke,

Hvala za besedo. Tukaj, ko vidim, da je bilo iz leta 2012 to, kar praviš, Iva, pobrano, se strinjam, ni sicer 15 let, ampak je malo starejša zadeva, to sem zdaj videla. Saj pravim,

ene šole, nikakor ne moremo govoriti o neki reprezentativi, zato ker ena šola, nekje vzeta, mogoče trije razredi, mislim, da to ne pokaže neke prave slike. Naslednje, kar bi še rada zdaj omenila, ko si ravno govorila, je pa tudi

še vedno muzeji, torej ti začetni deli o nekih nastankih države so pa recimo v nekih ostalih muzejih, pokrajinskih, ne vem, zgodovinskih, in so po navadi stalne zbirke nekega večjega muzeja. Omenili ste tudi potem Poljsko. Poljsko. Poljsko, Gdansk, zelo radi to omenjate v bistvu kot primer samostojnega muzeja, kar seveda ne drži. Tam so naredili en velik center, ki ima 20 tisoč kvadratnih metrov, od tega je 3 tisoč, torej od 20 tisoč 3 tisoč potem v bistvu dokumentira nastanek in upor proti prejšnji vladi v Varšavi. Tako da je zopet del nečesa, ostalo pa imajo, ne vem, raziskovalne centre, akademske centre, izobraževalne centre, v glavnem, ni samostojen muzej, to je v sklopu nečesa. Tako da prosim, ne vem, jaz ne bi tega muzeja ravno dajala kot neki primer, tako kot mogoče baltske države. Hvala lepa.